- Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji turističkih zajednica i Instituta za turizam - Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji očuvanja prirode, zaštite bioraznolikosti i upravljanju u nacionalnim parkovima Državni ured za reviziju podnio je ova izvješća temeljem članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun što se tiče revizije turističkih zajednica i Instituta za turizam, a revizije očuvanje prirode, zaštite bioraznolikosti, upravljanje u nacionalnim parkovima uz Odbor za financije i državni proračun raspravu je proveo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Njihova izvješća ste primili na sjednici. Vlada Hrvatske je dostavila svoja mišljenja. Uvodno će ova izvješća obrazložiti glavni državni revizor gospodin Ivan Klešić. Izvolite.

Poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Državni ured za reviziju je od listopada prošle pa do konca travnja ove godine obavio financijsku reviziju 68 turističkih zajednica i to Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Grada Zagreba, 20 turističkih zajednica županija, 39 turističkih zajednica gradova, 4 turističke zajednice općina i 3 turističke zajednice područja te Instituta za turizam. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje za 2012. godinu. Prema podacima iz Upisnika Ministarstva turizma u Republici Hrvatskoj je osim Hrvatske turističke zajednice osnovano 296 turističkih zajednica, od kojih je 21 na razini županija i Grada Zagreba, 114 na razini gradova, 135 na razini općina, 15 na razini mjesta, 10 turističkih zajednica područja te jedna otočna turistička zajednica, to je otok Krk. Ukupni prihodi svih turističkih zajednica za 2012. godinu su iznosili 751,3 milijuna kuna, a revizijom su obuhvaćene turističke zajednice, ostvarile su prihode za 2012. u iznosu 556,6 milijuna kuna što čini 74,1% ukupno što čini 74,1% ukupno ostvarenih prihoda svih turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj. Od toga je Hrvatska turistička zajednica ostvarila prihode za 2012. godinu u iznosu od 256,7 milijuna kuna, a najveći broj revizijom obuhvaćenih turističkih zajednica ostvario je prihode od 5 milijuna kuna. Revizijom obuhvaćene turističke zajednice imale su koncem 2012. godine 444 zaposlenika, jedna turistička zajednica ima više od 20 zaposlenika, dok najveći broj 49 turističkih zajednica ima do 5 zaposlenika. Kao i sve druge i ove revizije su obavljene u skladu s međunarodnim revizijskim standardima vrhovnim revizijskih institucija. Osnovni ciljevi revizije bili su provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja te provjeriti primjenu zakona i drugih propisa, provjeriti pravilnosti stjecanja prihoda, ostvarenja rashoda i pravilnost izvršenja drugih transakcija. Na temelju utvrđenih činjenica, a u skladu sa spomenutim standardima, Državni ured za reviziju izražava mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju subjekata revizije. Na temelju utvrđenih činjenica o financijskim izvještajima i poslovanju turističkih zajednica izražena su 23 bezuvjetna mišljenja i 46 uvjetnih mišljenja. Na izražavanje uvjetnog mišljenja, ovo sam posebno htio ovdje naglasiti zato jer često me ljudi pitaju, a nekim sam ljudima i na odboru pokušavao to objasniti na koji način ustvari Državni ured za reviziju daje mišljenja bezuvjetno, uvjetno, suzdržano i nepovoljno, dakle zato sam ovdje ovo naglasio, na izražavanje uvjetnog mišljenja su utjecale nepravilnosti koje se odnose na djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo, sustav unutarnje kontrole, strateško i godišnje planiranje, financijske izvještaje, računovodstveno poslovanje, prihode te rashode. Osim toga, Državni ured za reviziju je ocjenjivao i efikasnost turističkih zajednica u promicanju i unapređenju turizma, suradnji s lokalnim jedinicama te učinkovitost trošenja sredstava prikupljenih od boravišnih pristojbi, turističkih članarina iz proračuna i iz drugih izvora. Utvrđeno je da je 61 od ukupno 68 turističkih zajednica bila efikasna u promicanju i unapređenju turizma što znači da su obavile većinu planiranih zadaća i aktivnosti, da su organizirale i sudjelovale u organizaciji različitih manifestacija kao i da su sudjelovale u izradi razvojnih planova turizma na svojim područjima. Također je ocijenjeno da su turističke zajednice koristile sredstva u skladu s godišnjim programima rada, te da su uspostavile suradnju sa lokalnim jedinicama što smatramo također da je vrlo važno. S obzirom da većina turističkih zajednica nije utvrdila pokazatelje za mjerenje učinaka provedenih aktivnosti i obavljenih zadaća na razvoj turizma, Državni ured za reviziju je dao preporuke da se to učini kod izrade strateškog plana i godišnjih programa rada. Htio bih također naglasiti da se nepravilnosti mogu podijeliti na one što ih turističke zajednice mogu odmah otkloniti i na one nepravilnosti za čije je otklanjanje potrebno unaprijediti prvo zakonsku regulativu i interne akte, zatim poboljšati suradnju među institucijama u vezi naplate i evidencije potraživanja za boravišnu pristojbu i potraživanja za turističke članarine. S obzirom da Državni ured za reviziju prati izvršenje naloga i preporuka što je jedan od načina mjerenja učinkovitosti rada vrhovnih revizijskih institucija želio bih izvijestiti da su turističke zajednice i Institut za turizam započeli sa aktivnostima na provedbi danih naloga i preporuka. Na temelju očitovanja o provedenim aktivnostima koje je dostavilo 57 turističkih zajednica od ukupno 380 danih naloga i preporuka postupljeno je, odnosno u postupku izvršenja su 273 ili 72% naloga i preporuka. Nadalje, Državni ured za reviziju je obavio reviziju očuvanja prirode, zaštite bioraznolikosti i upravljanja u nacionalnim parkovima. U listopadu 2012. godine sa vrhovnim revizijskim institucijama Danske, Norveške, Poljske, Ukrajine, Bugarske i Litve Državni ured za reviziju je potpisao sporazum o zajedničkoj suradnji, odnosno o zajedničkom obavljanju revizije nacionalnih parkova. U skladu sa sporazumom ured je obavio ovu reviziju, reviziju očuvanja prirode, zaštite bioraznolikosti i upravljanja u nacionalnim parkovima. Na temelju obavljenih revizija u svim zemljama potpisnicama sporazuma sastavlja se i izvješće koje sadrži zajedničke nalaze i preporuke kako bi se unaprijedilo upravljanje i zaštita bioraznolikosti u nacionalnim parkovima. Kao što vam je poznato Republika Hrvatska ima 8 nacionalnih parkova od kojih su u ovoj reviziji koju smo sada radili, odnosno koje smo završili bila obuhvaćena 4 nacionalna parka. To su Krka, Kornati, Paklenica i Mljet. Predmet revizije bio je sustav očuvanja prirode i zaštite bioraznolikosti, te upravljanje u nacionalnim parkovima, a revizijom su obuhvaćene i aktivnosti nadležnih tijela zaduženih za očuvanje prirode i zaštitu bioraznolikosti, te funkcioniranje sustava upravljanja u nacionalnim parkovima. Subjekti revizije bili su Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, javna ustanova Nacionalni park Krka, Nacionalni park Kornati, javna ustanova ustanova Nacionalni park Krka, javna ustanova Nacionalni park Mljet i javna ustanova Nacionalni park Paklenica. Područje revizije je odrađeno na temelju prikupljenih podataka o zaštiti prirode u nacionalnim parkovima Republike Hrvatske, te prema dogovoru sa koordinatorom međunarodne revizije kako bi se osigurala usporedivost nalaza vezanih uz održavanje i zaštitu biološke raznolikosti. Za ocjenu učinkovitosti sustava očuvanja prirode i zaštitu bioraznolikosti u nacionalnim parkovima ciljevi revizije su bili sljedeći: Ocijeniti primjerenost zakonodavnog i institucionalnog okvira u dijelu koji se odnosi na očuvanje prirode i zaštitu bioraznolikosti u nacionalnim parkovima. Zatim ocijeniti učinkovitost nadležnih tijela i pravilnost u provedbi mjera vezanih uz očuvanje prirode i zaštitu bioraznolikosti u nacionalnim parkovima, te ocijeniti učinkovitost upravljanja u nacionalnim parkovima. Na temelju činjenica utvrđenih revizijom ocijenjeno je da je zakonodavni okvir u vezi očuvanja prirode i zaštite bioraznolikosti usklađen sa europskim zakonodavstvom, i Zakonom o zaštiti prirode nije cjelovito uređena zaštita i očuvanje prirode i njezinih vrijednosti, te nisu jasno određene nadležnosti institucija u zaštiti prirode. Državni ured za reviziju je ocijenio da institucionalni okvir ne omogućavaju javnim ustanovama obavljanje djelatnosti zaštite održavanja i promicanja zaštićenog područja na dovoljno rekao bih djelotvorni i učinkovit način. Također je ocijenjeno da se osim na području Nacionalnog parka Paklenica zaštićenim područjem ne upravlja dovoljno aktivno. Provodi se samo manji dio potrebnih aktivnosti upravljanja prioritetnim staništima, vrstama i ekološkim procesima tako da informacije o ugroženim staništima, vrstama i ekološkim procesima nisu dovoljni za kvalitetno planiranje, odlučivanje, odnosno upravljanje. Razmatranjem postojećeg stanja razloga ugroženosti i problema zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti u nacionalnim parkovima utvrđeno je da nacionalni parkovi u RH imaju veliko bogatstvo i raznolikost te visoki stupanj vrijednosti i očuvanosti biološke i krajobrazne raznolikosti. Ali postoje brojne prijetnje koje bi u budućnosti mogle narušiti ovo rekao bih zasada zadovoljavajuće stanje. Također, revizijom je utvrđeno da javne ustanove nacionalnih parkova nemaju dovoljne ovlasti za učinkovito upravljanje nacionalnim parkovima. S obzirom na navedeno Državni ured za reviziju je dao preporuke nadležnom ministarstvu, zavodu i javnim ustanovama. Naš ured ocjenjuje da bi provedba daljnjih preporuka pridonijela boljem očuvanju prirode i zaštite bioraznolikosti te povećala učinkovitost upravljanja u nacionalnim parkovima. Hvala lijepa na pozornosti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa i vama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Goran Beus Richembergh u ime Odbora za turizam. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Dužnost mi je izvijestiti vas da je Odbor za turizam Hrvatskoga sabora 12. lipnja 2014. godine razmotrio Izvješće o obavljenoj reviziji turističkih zajednica i Instituta za turizam kao zainteresirano radno tijelo. Nakon uvoda koji je dao predlagatelj, odnosno izvjestitelj uslijedila je rasprava u kojoj smo istakli da je ovom revizijom obuhvaćena tek jedna četvrtina turističkih zajednica koje ostvaruju 71% ukupnih prihoda čitavoga sustava što zapravo znači da revizija nije obuhvatila poslovanje velikog broja najmanjih turističkih zajednica koje uglavnom imaju po jednog zaposlenog a gdje je praksa nažalost pokazala da je stanje što se tiče discipline poslovanja daleko najgore. Od svih turističkih zajednica koje su dobile uvjetno mišljenje velika većina su recidivisti koji u 5 godina nisu uspjeli poboljšati vlastitu praksu i kod svih se uočavaju poteškoće s financijsko-računovodstvenim sustavom sustavom kojega gotovo 98% njih koristi iz usluge, tzv. outsorcing. Ostaje nejasno za što točno izdvajaju sredstva za taj outsorcing računovodstveno-knjigovodstvenog dijela posla kada je on odrađen na takav način? Ukazano je da sustav najlošije funkcionira vezano uz prikupljanje sredstava od kojih se financiraju aktivnosti turističkih zajednica. Iz dostupnih podataka jasno je vidljivo postojanje 65 milijuna kuna obveza te 17,8 milijuna kuna potraživanja iz čega proizlazi da veći broj turističkih zajednica zapravo funkcionira s gubicima. Problem leži u nedostatku informacija koliko turističkim zajednicama uopće ukupno pripada sredstava. Turističke zajednice nemaju točnu informaciju tko im je koliko dužan i za što. Upozoreno je da na ovakav način sustav funkcionira već godinama. Vezano uz strateško planiranje istaknuto je da nažalost u velikoj većini slučajeva ne postoji ozbiljno strateško planiranje razvoja turističkih destinacija putem sustava turističkih zajednica. Ovaj dokument revizije bi trebao još dodatno pokrenuti i ubrzati proces reorganizacije cjelokupnog sustava obzirom da postojeći sustav nije dovoljno funkcionalan, a posebno je taj problem izražen kod malih turističkih zajednica sa svega 1 zaposlenim koje nisu u stanju ispoštovati sve zakonom predviđene obveze te koje većinu svojih prihoda koriste za samoodrživost poslovanja. Postavlja se pitanje jesu li nam zaista potrebne sve te lokalne turističke zajednice u postojećem obimu? Bolje posloženim sustavom zasigurno bi se uspješnije kreirali turistički proizvodi na lokalnim razinama, racionalnije poslovalo te u tom kontekstu i uspješnije provodila ideja razvoja destinacijskog menadžmenta. Također je ukazano i na podatak da je direktor Glavnog ureda HTZ-a imao bruto plaću od 46 tisuća kuna, što je u okvirima hrvatskih prilika dvojbeno. Praksa je pokazala da su u mnogim mjestima turističke zajednice sustavi koji ne obavljaju svoju osnovnu djelatnost nego nešto sasvim drugo. U tom kontekstu upitni su i kriteriji po kojima su izabrani ljudi koji vode i upravljaju takvim sustavima. Situacija u kojoj se trenutno nalazi postojeći sustav poziva na puno racionalnije korištenje financijskih sredstava, njihovo isključivo usmjeravanje na podizanje turističke atraktivnosti destinacije, privlačenje potrošača, generiranje novih proračunskih prihoda i poticanje kadrova u turizmu koji svojim inovativnim pristupom mogu unaprijediti i obogatiti postojeći sustav. Podneseno izvješće o reviziji jasan je signal da se hitno treba krenuti sa cjelovitim izmjenama i Zakona o turističkim zajednicama, Zakona o članarini i Zakona o boravišnoj pristojbi. Sustav očito više ne može uspješno funkcionirati na istovjetan način onome koji je uspostavljen prije 20 godina. No, upozoreno je da se pri reformi sustava treba voditi računa o potrebama razvoja kontinentalnog, a posebno ruralnog turizma koji ne bi smio biti dodatno ugrožen radikalnim ukidanjem manjih i financijski slabijih lokalnih zajednica. Preporučeno je da se sve turističke zajednice koje su dobile uvjetno mišljenje za potreban know how obrate ili Hrvatskoj turističkoj zajednici ili županijskim turističkim zajednicama koje će im pomoći oko svih nejasnoća vezanih uz učinjene propuste u knjigovodstveno-računovodstvenom segmentu. Predloženo je također da se u tom smislu u Financijskom planu HTZ-a određena sredstva izdvoje za potrebnu edukaciju takvoga tipa. Samo discipliniran i dobro posložen sustav može ostvarivati optimalne rezultate u programskom smislu. Upozoreno je na nedopustivu činjenicu da sustav turističkih zajednica nije obveznik sustava javne nabave što posljedično može rezultirati i što se opetovano i događalo raznim zlouporabama prilikom realizacije manifestacija i promocija. U daljnjoj raspravi naglašeno je da od 23 bezuvjetna mišljenja Državne revizije 15 turističkih zajednica koje su to dobile nalazi se u kontinentalnom dijelu zemlje, posebno je taj podatak važan kad se uzme u obzir da turističke zajednice na kontinentu imaju značajno niže prihode od ostalih. Na temelju provedene rasprave Odbor za turizam Hrvatskog sabora odlučio je većinom glasova predložiti Hrvatskome saboru zaključak da se prihvati ovo izvješće. Hvala lijepo. U ime kluba HDZ-a govorit će kolegica Branka Juričev-Martinčev i kolega Branko Bačić. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice, poštovani glavni državni revizor sa suradnicom, kolegice i kolege klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovo Izvješće o obavljenoj reviziji turističkih zajednica Instituta za turizam za 2012. godinu. U samoj špici ili bi bar to trebala biti u srpnju 2014. nimalo zanimljivo, nimalo zanimljivo nije govoriti o radu turističkih zajednica instituta u 2012. godini. Čini mi se da nas je danas malo razbudio natpis prijeti nam krah turističke sezone. U svibnju 13,2% manje noćenja nego prošle godine. Prijeti nam gospodarski krah. Hrvatski turizam zaista danas predstavlja temelj gospodarskog razvitka i osnovni nositelj je trenutno izuzetno teške financijske stabilnosti zemlje, a ujedno predstavlja jedan od najznačajnijih resursa budućeg gospodarskog razvoja. Stoga treba unaprijediti postojeće stanje, treba prepoznati nedovoljno iskorištene resurse, njih kreirati u turistički proizvod i kvalitetno ih prezentirati na tržištima. Uz osnovne ciljevi koje ima revizija kolega, revizija turističkih zajednica Instituta za turizam treba imati i posebne ciljeve, a to su da treba ocijeniti efikasnost u promicanju i unaprjeđenju turizma i ocijeniti učinkovitost trošenja sredstava prikupljena od boravišnih pristojbi. Stoga nam ova revizija pomaže da prepoznamo ono što stvar prepreku u razvoju i radu turističkih zajednica, sve ono što komplicira sustav i što koči ili usporava razvoj turizma i to treba mijenjati. iz ove revizije vidi se da se najveći broj nepravilnosti i propusta odnosi na računovodstveno poslovanje gotovo u 90% slučajeva, a u brojnim slučajevima radi se o propuštenim rokovima ili krivoj metodologiji. Pa s toga postoji potreba da se preispitaju postojeće zakonske obveze ili pak da se prekršitelji počnu kažnjavati. Tako npr. pojedine turističke zajednice nisu ustrojile unutarnju kontrolu što nije za zamjeriti onima koji imaju jedno ili dvoje zaposlenih iako je za takve dovoljno uspostaviti jasne poslovne procedure sigurno da je teško biti istovremeno i računovođa, i pravnik, i ekonomist, i voditelj turističkih manifestacija, nositelj promidžbenog materijala, a i čistačica poslovnih prostora. Ima li logike da svaka tako mala turistička zajednica za sebe donosi proceduru unutarnje kontrole i nadzora. Treba poticati kreativnost, inovacije, povezati plavo i zeleno, umrežavati interese, razvijati partnerstvo a na od direktora i turističkih zajednica raditi birokratske moljce. Ali revizijom je utvrđeno i da turističke zajednice ne dobivaju podatke od porezne uprave ne način propisan zakonom. Tako se pretpostavlja da se zbog neevidentiranih potraživanja godišnje gubi od 200 do 300 milijuna kuna. Državni ured za reviziju je stoga predložio turističkim zajednicama da zatraže od porezne uprave dostavljanje evidencije o obračunu i naplati članarine u skladu s odredbama Zakona o članarinama. Zar nije logičnije da poreznoj upravi naloži Državni ured za reviziju, Vlada ili pak prihvaćajući ovo izvješće ovaj visoki dom da ne ignorira zahtjeve turističkih zajednica jer to nisu hirovi nekog malog direktora već zakonska obveza koja obvezuje i turističku zajednicu ali i poreznu upravu. Zanimljivo je kako i u ovom slučaju nam je lakše ukoriti maloga nego mijenjati velikoga, raditi suprotno zakonom nije dozvoljeno nekom malom običnom smrtniku ali poreznoj upravi je. Pa cijenjena gospodo ako želimo zaštiti poreznu upravu i njen rad promijenimo zakone, prilagodimo se njima pa se bar neće moći reći da porezna uprava krši zakone. Treba preispitati Zakon o boravišnim pristojbama, te više sredstava ostaviti turističkim zajednicama na čijem se području ostvaruje turistički promet, treba razvijati a ne ukidati strana predstavništva Hrvatske turističke zajednice, ali i tražiti od njih rezultate, mjeriti kvalitetu njihovog rada i učinka, treba zbrajati prihode a ne samo noćenja. Nalaz Državnog ureda za reviziju treba biti temelj za donošenje odluka u turističkom sektoru, a to izostaje iz razloga što se prelazi preko nalaza Državne revizije kao da se ništa nije dogodilo, a evo i kritika zašto tek sad u ovo vrijeme, ovako kasno se održava rasprava u polupraznoj sabornici. Nalazi moraju služiti za ispravljanje uopćenih negativnosti i poboljšanje sustava. Međutim, može se zaključiti da i u ovom slučaju kao i 2012. i 2013. ništa se neće mijenjati kako bi se olakšalo i unaprijedilo turizam, turističku djelatnosti i turističkim djelatnicima olakšalo rad. I ovdje se ništa konkretno ne radi već se kao iz prikrajka čeka da nam se ponovno dogodi turistička sezona i turistički uspjeh, a on se svaku godinu teže i kasnije događa. O turizmu se priča samo u ljetnim mjesecima pa čak i o reviziji turističke zajednice kao danas i o tome kako je sada vrijeme krenuti na obalu i poslati najjači nadzor. Kreće turizam ali kreće i sezonsko maltretiranje ugostiteljskih i turističkih djelatnika. Porezni inspektori na terenu će bit svaki dan od 0 do 24. Ne znam da li je to obećanje ili prijetnja iz Ministarstva financija. Naslovi poput "Najjači nadzor na obali za sve ugostitelje, trgovce, iznajmljivače, cvjećare, frizere" psihološki je udar na sve koji žive od turizma. Institut za turizam je jedini javni znanstveni institut specijaliziran za istraživanje i konzaltiku u turizmu, te je suradnik nositeljima turističkih aktivnosti u ostvarivanju zajedničkog cilja, postizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Institut ima prihode preko 10 milijuna kuna i 30 zaposlenih, međutim pored svih naših stručnjaka, operativni marketing plan turizma Hrvatske za 2013. povjeren je vanjskim agencijama za izradu za popriličnu sumu novaca. Opravdanost ove izrade nije mogla potvrditi ni državna revizija. Podržavamo ovu reviziju, podržavamo ove preporuke i zahtijevamo da one budu obvezujuće za sve sudionike, da po nalogu ove revizije postupi ne samo onaj mali direktor sa bruto plaćom od 1500 kuna, već i Ministarstvo turizma, Vlada, a i ovaj Sabor da po ovim preporukama izmijeni i dopuni zakone da postupi velika i nedodirljiva porezna uprava. Ona koja ima vremena i stigne ulijevati strah ne samo ugostiteljskim i turističkim djelatnicima, već ulijeva strah i gostima čije stvari izbacuje u špici na ulicu. Porezna uprava zna što sve nalaže i koji zakon ne smije kršiti mali čovjek, ali isto tako zaboravlja svoje obveze.

Poštovana gospođo potpredsjednice, gospodine glavni državni revizoru, poštovane kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržat će izvješće o obavljenoj reviziji očuvanja prirode, zaštite bioraznolikosti i upravljanja nacionalnim parkovima. Naime, izvješće je potvrdilo kako su dosadašnji napori koje je RH učinila u svezi očuvanja i unapređenja postojeće biološke raznolikosti dali rezultata. Naime, izvješćem je utvrđeno da nacionalni parkovi i to oni koji su obuhvaćeni ovim izvješćem, to su Krka, Kornati, Paklenica i Mljet, i nadalje imaju veliko bogatstvo i raznolikost te visoki stupanja vrijednosti i očuvanosti biološke i … raznolikosti. Izvješćem su prepoznate mogućnosti daljnjeg poboljšanja zakonodavnog te institucionalnog okvira te upravljanja u nacionalnim parkovima kako se ne bi u budućnosti narušilo postojeće stanje nacionalnih parkova. Izvješćem je obuhvaćeno razdoblje od od 2010. do 2012. godine, a kako je samo izvješće rađeno od 09. listopada 2012. pa do 11. ožujka ove godine, ovo izvješće, što pohvaljujemo, sadržava i ocijene nove regulative iz područja zaštite prirode donesene u periodu nakon 2012. godine, posebice novog Zakona o zaštiti o zaštiti prirode. Navedenom revizijom, kao što sam rekao, obuhvaćena su 4 nacionalna parka, Krka, Kornati, Paklenica i Mljet, kao … revizije Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode i te 4 javne ustanove. Ono što je važno za istaknuti, to je da za postizanje cilja očuvanja prirode i zaštite bioraznolikosti u nacionalnim parkovima bitno je istaknuti 3 ključna elementa, odnosno instrumenta. Prvi je prostorni plan područja posebnih obilježja, drugo je plan upravljanja nacionalnim parkom i treći jest donošenje i usvajanje pravilnika o zaštiti i očuvanju. Pregledom donesenih prostornih planova područja posebnih obilježja i u RH su donesena, doneseni su prostorni planovi za navedena 4 nacionalna parka, ali i za ostala 4 nacionalna parka su doneseni i u Hrvatskome saboru prostorni planovi područja posebnih obilježja. Ono što je važno za istaknuti da u 2 od 4 obuhvaćena nacionalna parka nisu doneseni planovi upravljanja i to Mljet i Kornati, pa smo i na samome Odboru zaštite okoliša upozorili ministarstvo da javne ustanove koje upravljaju Nacionalnim parkom Mljet i Nacionalnim parkom Kornati čim prije donesu navedene parkove upravljanja. No nije nužno, odnosno nije te planove upravljanja, oni moraju u cijelosti biti usklađeni sa prostornim planovima koje donosi Hrvatski sabor kako bi se onda u cijelosti ispunila svrha te javne ustanove koja upravlja nacionalnim parkom. Kada govorimo o analizi, odnosno ocijeni zakonodavnog okvira, rekao sam da mi u klubu smo pozdravljamo da je revizijom obuhvaćena i nova zakonska regulativa, ali bilo bi dobro da je Državni ured za reviziju osim matičnog zakona kojim je definirana zaštita prirode, a to je Zakon o zaštiti prirode, a ovom je revizijom obuhvaćen i Zakon o morskom ribarstvu, bilo bi dobro da je ovim izvješćem Državni ured za reviziju sagledao i efekte, odnosno učinak Zakona o prostornom uređenju u dijelu u kojemu prostorno uređenje pokriva i zaštićena područja prirode. Mi smo u klub HDZ-a prilikom donošenja Zakona o prostornom uređenju istaknuli jedan bitan nedostatak koji bi bilo dobro po meni da je i ovim izvješćem prepoznat, a to je da je temeljem Zakona o prostornom uređenju javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjem prirode, u ovom slučaju nacionalnim parkom, nije stranka u postupku kada se izdaje lokacijska dozvola na prostoru kojim upravlja. Nacionalnog parka Plitvičke jezera, Mljet, Krka i Kornati nije stranka u postupku kada nadležno tijelo državne uprave izdaje lokacijsku dozvolu na tom prostoru što je za nas neprihvatljivo, na to smo upozorili jer time se ne vrši osnovna osnovna uloga javne ustanove, a to je da na prostoru kojim upravlja može izdavati određene uvjete ograničenja kada je u pitanju izdavanje lokacijskih dozvola. Također je ovim izvješćem dobro primijećeno nedostaci u dijelu u kojemu i neusklađenost između 2 važna zakona, to je Zakon o zaštiti prirode i Zakon o morskom ribarstvu. Naime, zbog ovakve konstitucije Zakona o morskom ribarstvu i Zakona o zaštiti prirode, bolje su očuvani morski eko sustavi izvan zaštićenih područja nego oni morski sustavi koji se nalaze na prostoru nacionalnog parka ili parka prirode. Dakle, nedopustivo je da u ovom trenutku je Jadransko more i morski eko sustav bolje zaštićen izvan područja kojim upravljaju javne ustanove u u zaštićenim područjima nego eko sustav unutar samog nacionalnog parka. U tom smislu smo prilikom donošenja Zakona o morskom ribarstvu, a i donošenja Zakona o zaštiti prirode upozorili i jedno i drugo ministarstvo da je paralelno sa donošenjem zakona trebalo urediti pitanje ribarstva i u nacionalnim parkovima i u drugim zaštićenim područjima prirode, pa smo kao primjer istaknuli kao primjer istaknuli posebno Malostonski zaljev gdje u ovom trenutku niti jedan od zakona kako Zakon o zaštićenom području prirode, tako niti Zakon o zaštiti prirode ne uređuje način ribolova u posebnom rezervatu Malostonskog zaljeva. Prema tome, već je bilo vrijeme da oba ministra odnosno ministar zaštite okoliša uz suglasnost ministra poljoprivrede odnosno ministra nadležnog za poslove ribarstva donese pravilnik kojim bi uredio način ribolova u Malostonskom zaljevu, ali i u drugim zaštićenim područjima s obzirom da ribe predatori u Malostonskom zaljevu uništavaju marikulturu u prvom redu kamenice koje su nadaleko poznate upravo u Malostonskom zaljevu, pa prema tome podržavamo ovo izvješće kojim je utvrđeno da je zaštita morskog eko sustava izvan nacionalnog parka bolje uređena nego na području nacionalnog parka, ali ne samo nacionalnog parka nego i na drugim zaštićenim područjima. Kada se govori o ocjeni institucionalnog okvira Državni ured za reviziju je utvrdio da je on dobro osmišljen ali da u praksi nije dovoljno učinkovit zbog nedostatka djelatnika, prikladne opreme i infrastrukture za obavljanje djelatnosti zaštite i da je nužno osigurati veća sredstva, veći broj zaposlenih u javnim ustanovama koje upravljaju prije svega nacionalnim parkovima. Ono što nije u samom izvješću primijećeno odnosno na to se Državni ured nije referirao, a mi smo u klubu HDZ-a istaknuli u trenutku kada je donesen Zakon o zaštiti prirode, to je odredba prema kojoj je Hrvatski sabor Zakonom o zaštiti prirode ovlastio Vladu RH da Vlada RH može uredbom propisati da se osnuje jedna, po mogućnosti jedna ili više ustanova koje bi mogle objediniti upravljanje nacionalnim parkovima u RH. Konkretnije, moguće je na razini RH Zakonom o zaštiti prirode utvrditi jednu agenciju koja bi onda obavljala poslove koje u ovom trenutku obavlja 8 javnih javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima u RH. Mi smo tada, a i sada tvrdimo da to nije dobra odredba da Hrvatski sabor temeljem zakona treba propisati način, ustroj upravljanja nacionalnim parkovima u RH odnosno svim zaštićenim područjima u RH, a ne da se ostavi mogućnost da Vlada Rh svojom svojom uredbom dakle izvan dosega saborskih zastupnika pa onda i izvan dosega hrvatske javnosti može određivati način upravljanja nacionalnim parkovima i ostalim zaštićenim područjima u RH. To je u prvom redu stvar zakona, a ne vladine uredbe i držim da je u tom dijelu i u ovome izvješću trebalo to biti više istaknuto, iako je Državni ured za reviziju rekao da postoje određene nedorečenosti kada je u pitanju upravljanje, ali isto tako upravljanje financijskim sredstvima Državni ured za reviziju je istaknuo i potrebu bolje transparentnosti u upravljanju odnosno korištenju sredstva koja se osiguravaju bilo u državnom proračunu ili koje javna ustanova ostvaruje djelatnošću koja je propisana Zakonom o zaštiti prirode. Dakle, da zaključim, klub HDZ-a podržava ovakvo izvješće, ali željeli smo u ovom izlaganju u ime kluba istaknuti određene nedorečenosti koje su novom zakonskom regulativom, a koja je donesena temeljem Zakona o zaštiti prirode, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o morskom ribarstvu u značajnoj mjeri narušile dobar sustav kada je u pitanju briga za zaštitu prirode u RH, rekao sam i u dijelu u kojemu je isključena javna ustanova iz postupka izdavanja lokacijskih dozvola na prostoru kojim upravlja s jedne strane, s druge strane da je zbog ovakve zakonske regulative manje zaštićen morski eko sustav u nacionalno parku nego na ostalom dijelu mora i to su razlozi koje je bitno istaknuti. No, usprkos tome kažem pohvaljujemo ovo izvješće i očekujemo da će se ovakva revizija napraviti i za ostale nacionalne parkove u RH pa i ostala zaštićena područja. Hvala. Replike na izlaganje Branke Martinčev-Juričev, Ante Babić. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Kolegice JUričev-Martinčev, govoreći o ovom Izvješću o obavljenoj reviziji turističkih zajednica rekli ste u jednom trenutku da vas zabrinjava naslova u novinama danas koji kaže da nam prijeti krah turističke sezone. Istina, evo recimo podaci sa Makarske rivijere za 6.mjesec govore da negdje 9% turista manje na području od Bela, Baške Vode sve tamo do Graca do … se tek 26 i 6 tisuća turista. s obzirom da ovo izvješće Državne revizije o turističkim zajednicama praksa je isto tako pokazala, o tome smo čuli da se u mnogim mjestima turističke zajednice ti sustavi zapravo ne bave onom osnovnom djelatnosti nego obavljaju neke druge poslove. A od vas smo pak opet čuli da turističke zajednice čine sve da bi privukle svojim programima goste u svoja mjesta. U ovom trenutku cijene u konkurentskim zemljama Grčke, Španjolske i Turske su daleko niže nego u Hrvatskoj i to se sigurno osjetilo i na ovom padu turista u RH. Dijelom je to i zbog Svjetskog prvenstva. Ali ono što ste dobro uočili, istina je, to su inspekcijske službe koje su i najavom ministra i onako kako ste vi rekli da će zapravo invazija na jadransku obalu od 0-24h koje djeluju represivno zapravo moraju upisati toliki broj kazni kako bi punili državni proračun a time zapravo čine jednu veliku štetu turističkoj sezoni i vjerujem da se turističke zajednice sa tim i takvim stvarima ne mogu boriti. One bi trebale služiti edukativno a ne represivno što će sigurno utjecati na ovu turističku sezonu a bili smo svjedoci toga i u prošloj turističkoj sezoni. Hvala lijepo. Istina prvi kvartal pokazuje da imamo brojku noćenja u Istri 19% manje, Dalmacija 19% manje, u hotelima 12% manje i unatoč tim brojkama imamo ovakve prijetnje iz Ministarstva financija. Ako kroz 15 dana ne shvatimo u kojem smjeru ide naš ovogodišnji turizam moguće je da će u 9 mjesecu biti kasno plakati za propuštenim brojkama i noćenjima. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvažena kolegice. Sve vaše primjedbe sigurno govorite iz osobnog iskustva jer dolazite kao gradonačelnica Vodica koji je puno puta proglašen najboljim turističkim gradom barem na srednjem Jadranu a i sada ima takvu jednu turističku reputaciju. Ono što sam ja htjela reći o turističkim zajednicama svakako ima odličnih ali ima i manje dobrih. Ali u pripremi sezone mislim da je ključna osoba tamo i direktor Hrvatske turističke zajednice a takva osoba kao što nam je poznato ne postoji. Znamo gospodina Niku Bulića koji je bio naš dugovječni dugovječni direktor Hrvatske turističke zajednice i što se je sve činilo u pripremi sezone između ostalog. Nažalost govorili ste i o prijetnjama ali ovo je isto jedna prijetnja svemu. Znači jedna bahatost je donesla do toga da čak je gospođa koja je vršila dužnost direktorice otišla sa tog mjesta jer naprosto na taj način nije mogla raditi, novog nemaju, a valjda više nema ni kumova ni prijatelja ni susjeda koje bi negdje zaposlili, ne može naći ministar financija zamjenika a evo ne možemo naći niti direktoricu ili direktora Hrvatske turističke zajednice. I ono što sam htjela reći, još samo jednu rečenicu, u Biogradu je prije 10 dana bio biker's day odnosno došli su nekih 5 tisuća Harley Davidson. U srcu tih 3 dana gdje je bila buka od svega izašla je inspekcija, jedna od inspekcija, zatvorila je dva objekta jer su imali preko 2 ili 3 decibela jače puštenu glazbu.

Hvala lijepo. Od ožujka, evo sada već gotovo četiri mjeseca mi nemamo direktora Hrvatske turističke zajednice. Postavlja se pitanje da li je nama uopće takva jedna osoba potrebna ako mi možemo funkcionirati i ući u sezonu bez jedne tako bitne osobe. Pitam se da li će netko odgovarati zbog toga i da li i pad noćenja i broj dolazaka, odnosno lošija promidžba u ovo vrijeme koja nije mogla biti odrađena s obzirom da nemamo glavnu osobu da li će i zbog toga netko odgovarati i snositi sankcije. Hvala. Hvala lijepo. Kolegice Juričev vi ste u svojoj raspravi rekli, tj. spomenuli ste današnji naslov jednih dnevnih novina koji kaže da ćemo doživjeti krah turističke sezone. Ja to doživljavam kao jedno upozorenje jer unutra se u samom članku sugerira da nije za mogući krah krivo krivo Ministarstvo turizma, ministar nego da je krivo nebo, znači kiša. Kada pada kiša turista u Hrvatskoj nema, za razliku od drugih zemalja. Pa će se otprilike u tom segmentu i razvijati i ova priča. Jer ipak se Vlada sa svoja dva poteza u ovoj godini nominirala da po prvi puta ipak mora odgovarati za mogući krah turističke sezone jer je napravljeno nešto što nitko nije očekivao a pogotovo ne turistički djelatnici. Najprije podigla PDV na ugostiteljske usluge i smještaj sa 10 na 13%. To je njihova politička odluka, to su uzeli kako su sami rekli oko 300 milijuna kuna, toliko će se sliti više u državni proračun. A druga je bila još nerazumnija a to je ona famozna naknada za korištenje voda koju su podigli za cijelih 110% sa 1,35kn na 2,85kn po metru kubičnom. Samo kampovi u Republici Hrvatskoj i hotelijeri jasno su rekli da su izgubili 200 milijuna kuna sa takvim potezom. To vam je 500 milijuna kuna koje je Vlada htjela uzeti ugostiteljima a onda možete zamisliti koliki je investicijski potencijal u sadržaje i turizam moglo uroditi tih 500 milijuna kuna. Sada ih nemaju, moraju nadoknaditi gubitak kao oni koji hoće poslovati pozitivno, podigli su cijene smještaja. Što nam se dešava? Nismo naučili ništa sa podizanjem PDV-a sa 23 na 25% sada uprihodujemo manje. Sada ćemo vidjeti na ovih 10, na 13 da ćemo dobiti manje. Ali koga da upozorimo kada evo u turističkoj zajednici nema nikoga. Nemamo prvog čovjeka, to je krov a onda možete misliti kako to funkcionira na nižim razinama. Zna se kako to funkcionira kada nemate vodećeg. A bojim se da će nam u 10 mjesecu onda biti kasno. Ali Vlada će snositi političku odgovornost jer je povukla dva kriva poteza. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Pa kolega ako nam je kiša kriva za prošlomjesečni neuspjeh ja bih onda rekla da je za prošlogodišnji uspjeh sve zaslužno sunce i more. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Juričev, ne znam zbog čega se vi bojite Ministarstva financija. Pa turisti koji bi trebali doći u Hrvatsku oni ne znaju za inspektore Ministarstva financija. Valjda vi kao onaj koji izdaje apartmane i stanove ili vršite ugostiteljske usluge, zašto se vi bojite Ministarstva financija ako radite pravilno, ako radite u uređenoj državi, po zakonima itd. Nema razloga da se bojimo. Pa neće turisti iz inozemstva neće doći zato što su čuli da će biti inspekcije na moru. To nije nikakav razlog, objektivan razlog. Drugo, kada govorite o tome da treba ispitati Zakon o boravišnoj pristojbi i ja bih ga rado preispitao i promijenio. Naime, kada dođem ja u Vodice u apartman ili na Vir gdje imam kuću, moram otići u turističku zajednicu i prijaviti se tamo, platiti boravišnu pristojbu 9 kuna po danu, po osobi, ja i žena po 9 kuna. A kada vi dođete u svoj stan u Zagreb koji je isto tako u turističkom razredu na 15 dana, 20 dana ljeti, ne morate platiti boravišnu pristojbu. I ja imam kuću u Slavonskom Brodu i imam kuću za stanovanje na Viru. Zašto ja na Viru moram platit, a vi kad dođete u Zagreb u svoj stan ili kuću ne morate platiti, iako je Zagreb turističko mjesto, itekako turističko mjesto. Ima najveći porast broja turista i noćenja od svih mjesta u Hrvatskoj i gradova. I ono s čime se slažem s vama, a to je promjena promjena marketing plana razvoja koji radi privatna agencija za hrvatsko Ministarstvo turizma koje je plaćeno preko 4 milijuna kuna da bi od Hrvatske turističke zajednice napravili DMO, destinacijsku menadžment organizaciju. To će biti puno jasnije strancima i svakome DMO od Hrvatske turističke zajednice. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa poštovani kolega nisam iznajmljivač pa nemam straha kao iznajmljivači, međutim kao gost koji dolazi u Hrvatsku imala bih straha jer jedino gost koji dođe u Hrvatsku može doživiti da uredno u zimskim mjesecima uplati godišnji odmor u nekom od hotela u Hrvatskoj pa onda kad ode jednog dana na kupanje vrati se i dočeka kofere ispred vrata tog istog hotela, da nema pojma zbog čega. je jedino može doživiti gost u Hrvatskoj i nemojte misliti da se o tome nije pisalo i vani i u stranim časopisima. Što se tiče ovoga zašto strah od inspekcije, nema straha, ali vi to morate vidjeti, kad je najveća špica, najviše gostiju na štekatu dolazu dvoje sa crnim torbama i tražu da stane proizvodnja razumije./ … Istina, istina, i onda se vlasnik zajedno sa dva konobara moraju baviti s tim inspektorom. Neka oni naprave nadzor, neka to naprave ujutro, navečer, diskretno, a ne tako da svi gosti na štekatu moraju osjetiti da je opća opasnost. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime kluba SDP-a govorit će kolege Mario Habek i Domagoj Hajduković. Hrvatske turističke zajednice, turističkih zajednica županija, Turističke zajednice Grada Zagreba, turističkih zajednica gradova, 4 turističke zajednice općina i 3 turističke zajednice područja i Instituta za turizam. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje za 2012. godinu. Financijskom revizijom turističkih zajednica utvrđene su neke nepravilnosti i propusti kod pojedinih turističkih zajednica koji se odnose na djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo, sustav unutarnjih kontrola, strateško godišnje planiranje, financijske izvještaje, računovodstveno poslovanje, prihode te rashode. Kod djelokruga i unutarnjeg ustrojstvo potrebno je ustrojiti obavljene nadzore nad vođenjem poslova turističke zajednice najmanje dva puta godišnje te podnošenje skupštini izvješća o radu Nadzornog odbora i Turističkog vijeća najmanje jednom godišnje u skladu s odredbama zakona, kao i donošenje internih akata u skladu sa propisima. U sustavu unutarnjih kontrola također je potrebno da poslove nadzora odnosno kontrole poslovanja obavlja Nadzorni odbor te da turistička zajednica uspostavi jasne poslovne procedure kako bi se osigurali preduvjeti za učinkovit sustav unutarnjih kontrola. Sve turističke zajednice trebaju donijeti strateške dokumente u skladu sa zakonom, a u strateške dokumente trebaju ugraditi zajedničke ciljeve turističkih zajednica koji su propisani zakonom te ciljeve koji su posebni i važni za turističku zajednicu s obzirom na područje na kojem je osnovana. Turističke zajednice nužno moraju donijeti godišnje programe rada i godišnje financijske planove u skladu sa odredbama zakona, a isto tako moraju sastaviti financijska izvješća i evidentirati poslovne događaje, voditi poslovne knjige. Također je iz revizije vidljivo da postoji problem naplate prihoda od članarina. Ministarstvo turizma i turističke zajednice moraju poduzeti mjere i aktivnosti radi unapređenja suradnje s Poreznom upravom ili dopune propusta vezane uz naplatu članarina koje će osigurati pravodobne podatke i učinkovitu naplatu prihoda od članarina. Isto to vrijedi i za naplatu boravišne pristojbe. Državni ured za reviziju je ocijenio da je većina turističkih zajednica bila efikasna u provedbi planiranih zadaća i aktivnosti jer su obavile većinu planiranih aktivnosti odnosno zadaća iz njihove nadležnosti te organizirala i sudjelovala u organizaciji različitih manifestacija s ciljem razvoja novih turističkih proizvoda te promocija turističkih proizvoda i destinacija, kao i sudjelovala u izradi razvojnih planova turizma na njihovim područjima. Također je ocijenjeno da su turističke zajednice poduzimale aktivnosti na razvoju novih turističkih proizvoda i ponudi zanimljivih i privlačnih manifestacija. Državni ured za reviziju ocjenjuje da su prikupljena sredstva od boravišnih pristojbi i turističkih članarina iz proračuna i drugih izvora korištena u skladu s godišnjim programima rada turističkih zajednica i za ostvarenje poslovnih ciljeva te da je uspostavljena suradnja sa lokalnim jedinicama. Državni ured za reviziju obavio je financijsku reviziju poslovanja instituta za turizam za 2012. godinu. Za potrebe prikupljanja revizijskih dokaza proučena je i analizirana pravna regulativa, interni akti te dokumentacija i informacije o poslovanju instituta. Ocijenjeno je i funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola te ispitana dosljednost primjene zakona, pravilnika, poslovnika, procedura, odluka i drugih internih akata s ciljem utvrđivanja pravilnosti poslovanja. Izvješće o obavljenoj reviziji sadrži podatke o institutu, reviziju za 2012. godinu, ocjenu efikasnosti instituta u provođenju zadaća utvrđenih propisima i programom rada i naravno mišljenje. Na temelju provjerene dokumentacije vezane uz provođenje aktivnosti projekata i Instituta za turizam Državni ured za reviziju ocjenjuje da je institut bio efikasan u provođenju planiranih zadaća i aktivnosti, jer je obavio većinu planiranih aktivnosti odnosno zadaća iz njegove nadležnosti. S obzirom da je institut proveo većinu planiranih aktivnosti i zadaća, da je njihov učinak izražen opisno i brojčanim pokazateljima, da je institut razradio sustav za praćenje provedbe aktivnosti projekata, odnosno utvrdio pokazatelje za praćenje provedbe utvrđenih zadaća i aktivnosti, odnosno ostvarenja ciljeva Državni ured za reviziju ocjenjuje da su korištenjem sredstava instituta postignuti očekivani učinci i ostvareni postavljeni ciljevi. Revizijom je također izraženo uvjetno mišljenje vezano uz primjenu članka 7. i 14. Pravilnika o osnovama financiranja znanstveno-istraživačkih instituta. Vezano uz ocjenu učinkovitosti trošenja sredstava iz državnog proračuna i vlastitih prihoda Državni ured za reviziju ocjenjuje da su sredstva korištena u skladu sa godišnjim programom rada instituta i za ostvarenje postavljenih ciljeva. Nalazom revizije utvrđene su nepravilnosti u odnosu na raspodjelu prihoda kod pojedinih tržišnih projekata. Institut za turizam je po obavljenom proračunskom nadzoru i nalazu Sektora za proračunski nadzor Ministarstva financija Republike Hrvatske proveden 2011. godine uveo novu proceduru praćenja tržišnih projekata sukladno pravilniku, osnovama financiranja znanstveno-istraživačkih instituta. Sve prihode tržišnih projekata instituta za 2012. i 2013. godini institut je raspodjeljivao kako je propisano navedenim pravilnikom čime su vjerojatno otklonjene sve nepravilnosti. Hvala Poštovane kolegice i kolege, uvaženi gospodine glavni državni revizore. Ja ću se u svojoj raspravi osvrnuti na Izvješće o obavljenoj reviziji očuvanja prirode, zaštite bioraznolikosti i upravljanja nacionalnim parkovima. Naime, posljednjih godina svjedočimo jednom trendu, trendu da se puno govori o smanjenju biološke raznolikosti zbog različitih nepovoljnih utjecaja čiji je glavni generator, odnosno uzrok ljudska aktivnost. Stupanj upravo spomenute biološke raznolikosti u Republici Hrvatskoj je izuzetno visok. Kao što sami znate čista geografska raznolikost i uvjetuje tu raznolikost naše zemlje, tako da i nizinska, planinska, obalna Hrvatska, morska Hrvatska odnosno sam naš akvatorij, krški krajevi, riječki i ostali obiluju različitom florom i faunom često netaknutim draguljem kakav nema u ostatku Europe. Nacionalni parkovi su jedan od načina zaštite prirode, odnosno biološke raznolikosti. Kao što svi znamo nacionalni parkovi su područja gdje je zabranjena svaka gospodarska i druga ljudska aktivnost koja može narušavati spomenutu biološku raznolikost. Posebnost ovog izvješća kao što je i gospodin glavni državni revizor spomenuo jest činjenica da je Državni ured za reviziju potpisao sporazum sa vrhovnim revizorskim ustanovama Danske, Norveške, Poljske, Ukrajine i Litve o zajedničkoj reviziji nacionalnih parkova. Republika Hrvatska ima 8 nacionalnih parkova od čega su 4 bila obuhvaćena ovom revizijom i to Nacionalni park Krka, Nacionalni park Kornati, Nacionalni park Paklenica i Nacionalni park Mljet. Tri su bila cilja koja su si revizori postavili, a to je pod jedan ocijeniti primjerenost zakonodavnog i institucionalnog okvira za očuvanje prirode i zaštite bioraznolikosti u nacionalnim parkovima. Zatim ocijeniti učinkovitost nadležnih tijela i pravilnosti u provedbama mjera za očuvanje, dakle prirode i zaštite bioraznolikosti. I pod tri ocijeniti učinkovitost upravljanja u nacionalnim parkovima. Subjekti revizije osim spomenutih nacionalnih parkova bila su još Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Državni zavod za zaštitu prirode. Nalazi revizije su sljedeći: Što se tiče pravnog okvira revizija je utvrdila da je naš pravni okvir usklađen sa europskim zakonodavstvom. Međutim, Zakon o zaštiti prirode nije cjelovito uredio zaštitu i očuvanje prirode i njezinih vrijednosti. navest ću samo jedan primjer. Recimo Zakon o morskom ribarstvu se ne primjenjuje u zaštićenim područjima što na kraju rezultira da su akvatoriji nacionalnih parkova zapravo lošije zaštićeni od tamo gdje se primjenjuje Zakon o morskom ribarstvu. Također jedan od problema nacionalnih parkova koji se može podvući kao generalni su prostorni planovi koji često ne obuhvaćaju potpune površine nacionalnih parkova. Što se tiče institucionalnog okvira dobro je osmišljen, ali ponekad nedovoljno učinkovit. Evo kolege iz HDZ-a su prije mene govorili nešto o tome. Najčešći uzrok tome je nedostatak djelatnika i infrastrukture. Što se tiče zaštite i bioraznolikosti u nacionalnim parkovima i prirode razlikuju se od pojedinog nacionalnog parka do drugog. Negdje su mjere manjkave, negdje su primjerene, čak i dobre. To sad sve ovisi o samom nacionalnom parku, njegovoj povijesti, odnosno njegovoj upravi. Ono što bih ovdje posebno podcrtao i što je pomalo i zabrinjavajuće da su prihodi iz fondova EU i bilateralne suradnje relativno skromno zastupljeni u ukupnim prihodima nacionalnih parkova. To je nešto, to je indikativan problem koji će se morati mijenjati u vrlo skoroj budućnosti, ali to se često veže i na samu činjenicu da se u pripremi za pristupanje EU, dakle koja ne traje mandat ove Vlade, nego traje duže nismo dobro kadrovski pripremili kako bi maksimalizirali učinak povlačenja, odnosno beneficije sudjelovanja, odnosno povlačenja sredstava iz europskih fondova. I zaključno bih rekao da je ova revizija posebna po tome što je, ima međunarodni karakter te tako imamo objektivnu reviziju sa korisnim preporukama koje se mogu implementirati kako bi se poboljšao rad nacionalnih parkova i cijele zakonodavne strukture što se tiče zaštite prirode i okoliša. Indikativno je također da je ovo izvješće dobilo i jednoglasno potporu na resornom odboru, a posebno bih podcrtao da je u međuvremenu dio preporuka za poboljšanje sustava zaštite prirode iz izvješća i proveden, odnosno neke preporuke su uvažene i već se provode u praksi. Sukladno tome klub Socijaldemokratske partije Hrvatske u Hrvatskom saboru će podržati ovo izvješće. Hvala. Hvala. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista kolegica Nansi Tireli i kolega Nenad Pleše.

Hrvatski laburisti prihvatit će ovo Izvješće o reviziji turističkih zajednica i Instituta za turizam zato što smatramo da je revizija kao takva temeljem temeljem članka 7. Zakona o Državnom uredu za reviziju napravljena baš onako kako bi trebala biti napravljena. Podaci su korektno izneseni, Državna revizija je neovisno tijelo, vjerujemo ovome što je napravljeno. I sad ako ćemo raspravljati o ovom izvješću kao izvješću to bi onda trebalo biti sve i zaključili bismo ovu raspravu da je izvješće kao takvo dobro. Sad se javlja problem ako pokušavamo odgovoriti na pitanje što je ustvari revizija i zašto se revizija radi? Možemo zaključiti da je revizija jedna vrsta kontrole kojom se evo kontrolira poslovanje određenih pravnih subjekata kao takvih da bi se utvrdilo činjenice i da bi se utvrdilo postupak rada, odnosno nerada u pojedinom pravnom subjektu. Ako tako postavimo stvari onda je kontrola i ovo što smo već danas čuli i porezni nadzor u nekom drugom pravnom subjektu. I upravo kad iščitavamo svo izvješće Državne revizije postavljamo jedno te isto pitanje, zašto jedni ljudi koji obavljaju menadžerske rukovodeće poslove u državnoj firmi ili u nekakvim javnim institucijama kada im Državna revizija ustanovi nepravilnosti o radu ne odgovaraju ničim a oni ljudi koji ulažu svoj novac, svoje znanje, svoje vrijeme odgovaraju na sve moguće načine? Primjerice u Zakonu o Državnom uredu za reviziju u kaznenim odredbama stoji novčana kazna od 20 do 50 tisuća za prekršaj jedinica državnog sektora lokalne i područne samouprave ili drugih pravnih osoba ako ne stavi na raspolaganje ovlaštenom državnom revizoru potrebnu dokumentaciju, isprave, izvješća i sve ostalo. Kod pravnog subjekta to se tretira kao težak prekršaj i kazna je od 20 tisuća do 500 tisuća kuna. Dakle, za isti prekršaj. Kod Državne revizije zakonski predstavnik može platiti najveću novčanu kaznu od 5 tisuća do 10 tisuća kuna, ali vlasnik privatne firme, obrta mora za taj isti prekršaj platiti do 50 tisuća kuna. Koncem 2012. turističke zajednice su iskazale potraživanja i obaveze revizijom je utvrđeno da većina turističkih zajednica nije iskazala potraživanja za turističke članarine i potraživanja za boravišne pristojbe pa tako navedeni iznosi potraživanja nisu realni. Te dvije obaveze, odnosno ta dva potraživanja u prihodima turističkih zajednica iznose skoro 90% prihoda. Ako iščitavamo financijska izvješća i ako kažemo da je revizija alat da bismo utvrdili činjenično stanje, da bismo na temelju toga što utvrdimo mogli raditi kvalitetne projekcije nekakvog budućeg razdoblja i da bismo na temelju tih revizorskih izvješća mogli zaključiti u kom pravcu bi trebali ići zakon, novi Zakon o turističkim zajednicama, koji su to problemi sa kojima se turističke zajednice suočavaju, da bismo kvalitetno i bolje izmjene postojećeg zakona da se stvari počinju događati. Međutim, iz izvješća iščitavamo da su pokazatelji neistiniti u financijskim izvješćima što se da zaključiti da ne možemo raditi nikakve daljnje analize jer nemamo na čemu. Zašto turističke zajednice nerealno iskazuju svoje poslovanje? Moraju li one poštivati isto tako sve računovodstvene standarde kao bilo koji drugi pravni subjekt koji posluju na prostoru Hrvatske? Da, morale bi. Ali zbog toga što ne posluju nikome se ništa ne događa. Jedino kome će se zbog ovakve situacije kada ne poštuje računovodstvene standarde nešto dogoditi upravo jeste onaj poduzetnik koji će opet platiti kaznu ili od 20 do 300 tisuća ili od 20 do 500 tisuća kuna. Navodi se mišljenje kako sistem naplate turističke članarine preko Porezne uprave nije dobar jer Porezna uprava tek jednom godišnje dostavlja obračun turističkim zajednicama. A po Zakonu o turističkim zajednicama Porezna uprava je to dužna dostavljati mjesečno. Dakle, opet imamo krivca za koga, za čiju krivnju apsolutno nitko ne odgovara. Na primjer da turističke zajednice i dobiju nekoliko izvješća godišnje što bi one mogle napraviti? Tko bi slao onda opomene tim obveznicima turističkih zajednica? Porezna uprava ili turističke zajednice? Što one uopće mogu napraviti sa tim izvješćima? Apsolutno ništa. Mogu eventualno iščitavati koliko imaju potraživanja da bi na temelju tih utvrđenih potraživanja mogle planirati nekakva sljedeća događanja događanja ili svoje sljedeće aktivnosti. Ali naplatu za koju naplaćuje 3% ukupnog iznosa članarina obavlja Porezna uprava. I tako prebacujemo lopticu odgovornosti od Porezne uprave na turističku zajednicu. Zakon je rekao da pravni subjekti moraju plaćati članarinu tu članarinu ne plati on po općem Poreznom zakonu opet plaća nekakvu kaznu od 20 do 300 tisuća kuna, ali to što se nitko nije potrudio to naplatiti ne plaća zbog toga ništa. Uspješnost menadžera, rukovoditelja, rukovodioca u bilo kom segmentu u današnjem se danu mjeri upravo njegovom sposobnošću da bude likvidan i da bude solventan. Ukoliko to nije znači da je loš poslodavac, znači da je loš menadžer, znači da ne može dobivati plaću koju dobiva a ovdje iščitavamo da imamo u Turističkoj zajednici Grada Zagreba bruto plaću negdje 37 tisuća ako se ne varam i u Turističkoj zajednici Hrvatske bruto plaću od 46 tisuća kuna. Dakle, to je naša istina gdje revizijom utvrđujemo nepravilnosti i samo da ne zaboravim u reviziji porezne uprave nigdje nije bilo navedeno, dakle da porezna uprava nije radila upravo ovo što je trebala raditi po Zakonu o turističkim zajednicama a to bi i u tom izvješću revizije trebalo biti navedeno jer to jeste obveza porezne uprave za koju ona naplaćuje svoje usluge. Ukoliko naplaćuje usluge, usluge se moraju izvršavati, ukoliko se ne izvršavaju onda se usluge ne plate jer nije ugovorna obveza izvršena i to bi trebala biti praksa koju bismo trebali provoditi. Ove revizije koliko god bile kvalitetne, koliko god bile dobre ja ih nekako doživljavam kao sizifov posao jer mi iz godine u godinu sa svakim izvješćem o obavljenoj reviziji utvrđujemo činjenično stanje, utvrđujemo da netko ne radi svoj posao, utvrđujemo to da netko tko ne radi svoj posao uredno svaki mjesec dobiva dobiva plaću. I to je ono što daje lošu poruku svima u Hrvatskoj. Zadnji put kad smo imali godišnje izvještaje državni revizije rekli smo da državna revizija mora imati obvezu sve to dostavljat USKOK-u tamo gdje vidi da određene stvari ne funkcioniraju. Ja se nadam da se to radi, ali isto tako moramo razmišljati na pravcu toga da ovi ljudi koji su podložni državnoj reviziji, koji ne rade svoj posao moramo u Zakonu o državnim dužnosnicima i javnim službama iznaći način da budu sankcionirani i da na njihovo mjesto dođu ljudi koji znaju i koji su sposobni i koji zakone neće kršiti na na ovakav način na koji ih kršimo i vidimo da ih kršimo sada. Hvala Uvažena potpredsjednice Sabora, glavni revizore sa suradnicima, kolegice i kolege. Hrvatska je u pogledu prirodnih znamenitosti izrazito bogata i raznolika zemlja. Tu tvrdnju potkrjepljuju i prostorni raspored dviju glavnih prostornih kategorija zaštite prirode, nacionalnih parkova i parkova prirode koji su podjednako zastupljeni u primorskom, gorskom i panonskom dijelu. Nacionalni parkovi u Republici Hrvatskoj imaju veliko bogatstvo i raznolikost, te visoki stupanj vrijednost i očuvanosti biološke i krajobrazne raznolikosti, ali postoje i brojne prijetnje koje bi u budućnosti mogle narušiti postojeće stanje. Budući da zaštićena područja postaju sve važniji dio turističke ponude u brojnim državama svijeta pa tako i u Hrvatskoj, potrebno je zaštiti biološku raznolikost i ograničiti nepovoljan utjecaj na biljna i životinjska staništa. Nacionalni parkovi mogu biti nositelji kvalitetne turističke ponude i nekog prostora, ali nikako zone koncentracije i smještajnih kapaciteta što se u nekim našim nacionalnim parkovima pokazuje kao problem. S druge strane, glavna funkcija parka prirode jest zaštita prirodnog područja od veće koncentracije gospodarskih djelatnosti ili pretjerane izgradnje. Važno je da su na prostoru parka prirode još prije proglašenja postojali određeni oblici gospodarskih djelatnosti i stambeno gospodarske izgradnje za razliku od nacionalnih parkova. Zbog toga su se turizam ili neka druga gospodarska djelatnost ne mora nužno isključiti s područja parka prirode ali se treba svesti u okvire u kojima neće uništiti glavni fenomen zbog kojega se pristupilo zaštiti. Republika Hrvatska ima 8 nacionalnih parkova od kojih su 4 obuhvaćena revizijom. Nacionalni park Krka, Kornati, Nacionalni park Paklenica i Mljet. Predmet revizije se odnosi na sustav očuvanja prirode i zaštite bioraznolikosti te upravljanja u navedenim nacionalnim parkovima, a revizijom su obuhvaćena aktivnosti nadležnih tijela zaduženih za očuvanje prirode i zaštiti bioraznolikosti te funkcioniranje sustava upravljanja u nacionalnim parkovima. Zakonom o zaštiti prirode kao temeljnom zakonu za zaštitu prirode nije cjelovito uređena zaštita i očuvanje prirode i njezine vrijednosti, nisu jasno određene nadležnosti institucije u zaštiti prirode, te nije osigurana dovoljna zaštita morskog ekosustava na način kako je to određeno Zakonom o morskom ribarstvu. S obzirom da se Zakonom o morskom ribarstvu ne primjenjuje u zaštićenim područjima navedeno ima za posljedicu da je zaštita morskog ekosustava izvan nacionalnog parka bolje uređena nego na području nacionalnog parka. Zaštita voda na području nacionalnih parkova nije detaljno uređena Zakonom o zaštiti prirode. Zakonom o vodama je propisano da javnim vodnim dobrom upravljaju Hrvatske vode što ima za posljedicu preklapanje nadležnosti jer javne ustanove upravljaju nacionalnim parkovima, a Hrvatske vode su nadležne za upravljanje vodama na području Republike Hrvatske. Strategijom nisu jasno određeni rokovi, iznosi potrebnih sredstava za provođenje akcijskih planova, te nije dan jasan pregled procijenjenih negativnih utjecaja i mogućih posljedica na bioraznolikost i konkretne mjere zaštite. Pojedinim prostornim planovima nije obuhvaćena stvarna površina nacionalnih parkova ili nisu usklađeni s drugim propisima koji uređuju zaštitu prirode u zaštićenim područjima. Interni akti javnih ustanova koji upravljaju nacionalnim parkovima nisu usklađeni sa Zakonom o zaštiti prirode u propisanom roku. Institucionalni okvir je dobro smišljen ali u praksi nije dovoljno učinkovit zbog nedostatka djelatnika, prikladne opreme, infrastrukture za obavljanje djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja te zbog nedovoljne suradnje između institucija nadležnih u zaštiti prirode u smislu razmjene informacija, dokumentacije i pružanja stručne pomoći. Potrebno je zaposliti neophodan broj djelatnika u upravi za zaštitu prirode i sektora za inspekcijske poslove u okviru Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Zavodu za zaštitu prirode i javnim ustanovama koje upravljaju nacionalnim parkom. Ne provodi se monitoring niti aktivnosti za spašavanje širenja … vrsta, ne ulaže se dovoljno u obnavljanje … staza niti su redovito provođeni programi izobrazbe o potrebi očuvanja prirode i bioraznolikosti. Revizijom je utvrđeno da u nacionalnim parkovima nije uspostavljen jedinstveni sustav naplate ulaznica, iako je to bio jedan od prioritetnih akcija planova određenih strategijom. Zaštićenim područjem ne upravlja se dovoljno aktivno, osim na području Nacionalnog parka Paklenica. Postojeći planovi upravljanja ne sadrže jasne ciljeve očuvanja bioraznolikosti, a temeljni dokumenti upravljanja prostorni plan područja posebnih obilježja, plan upravljanja te pravilnik o zaštiti i očuvanju nisu međusobno usklađeni što je neophodno za kvalitetno upravljanje. Revizijom je utvrđeno i da stvarna površina Nacionalnog parka Krka i Nacionalnog parka Paklenica odudaraju od prostornog plana, a među … za očuvanje prirode i bioraznolikosti nacionalnim parkovima navode se neriješeni imovinsko pravni odnosi u parkovima Krk, Mljet i Paklenica. Bespravno sagrađeni objekti u Kornatima i Mljetu, … granice zaštićenih područja. Posebno zabrinjava slaba zaštita od požara pa državna revizija savjetuje da se u parkove Kornati i Krka postavi … protupožarne video kamere. Jedan od velikih problema jest i problem financiranja. Naime, javne ustanove koje provode zaštitu zaštićenim područjima često su prisiljene poslovati na … osnovama pa su pritom u drugi plan stavljeni primarni razlozi njihovog postojanja, zaštita prirode i edukacija, a u prvi plan dolaze razvijanje turizma i promocija. Razlog tome jest namjera države da pod svaku cijenu smanji broj korisnika državnog proračuna pa je preljev sredstava iz državne blagajne za funkcioniranje javnih ustanova sve manji. Tako dolazimo do situacije da je novac iz proračuna najčešće dostatan samo za isplatu plaća zaposlenih u javnim ustanovama nacionalnih parkova i parkova prirode, dok za konkretne projekte zaštite prirode i edukaciju posjetitelja nema sredstava. Kao problem pojavljuje se i prevelika zastupljenost političara u upravnim tijelima nacionalnih parkova i parkova prirode kao i u nadležnom ministarstvu kulture i njegovom odijelu za zaštitu prirodnih vrijednosti. Većim udjelom stručnjaka u tim tijelima svakako bi … kvalitetnijem gospodarenju zaštićenih područja. Upravo iz toga proizlazi šansa u Hrvatskoj da je danas zaštićeno oko 10% ukupne površine različitim kategorijama zaštite. Pri tom je važan podatak da udio površine nacionalnih parkova kao najpoznatije kategorije zaštite ukupnoj površini u Hrvatskoj iznosi 1,71% što je malo ispod prosjeka nerazvijenih država u pogledu zaštite prirode. Upravo iz toga proizlazi šansa Hrvatske koja u usporedbi s industrijski opterećenim državama zapadne Europe zauzima vrlo velike površine netaknute prirode, a ono … uz sve jače izraženu želju i ekološku svijest te povećana materijalna ulaganja mogli zaštiti i time sačuvati za buduće naraštaje, ali i na pametan način ponuditi ograničenom broju turista. Ne smije se zaboraviti ni poprilična tradicija zaštite prirode u nas prema kojoj se Hrvatska može mjeriti s mnogo razvijenijim državama. Od 8 nacionalnih parkova analizirana su 4. U ta 4 parka zaposleno je 302 radnika pri čemu ih je najviše 182 zaposleno u Nacionalnom parku Krka. Taj park ima i najveće prihode od vlastitih aktivnosti, 56 do 58 milijuna kuna prihoda te pokriva potrebe financiranja plaća. Sličan je slučaj i s Nacionalnim parkom Mljet koji ima 58 zaposlenih, no problem su Nacionalni park Kornati koji umjesto previđenih 101 ima tek 29 radnika, a Nacionalni park Paklenica ima 33 od predviđenih 72 radnika. Pri tome je posebno problem što nedostaje stručnih djelatnika pa u oba parka imaju tek po 3, a u Nacionalnom parku Kornati izražen je problem manjka djelatnika u službi nadzora. Nedovoljan broj zaposlenih u nacionalnim parkovima te izostanak … između institucija, glavni su razlozi zbog kojih je državna revizija ocijenila da je zaštita prirode i bioraznolikosti u nacionalnim parkovima samo djelomično učinkovita. Državni ured za reviziju ocijenio je da koordinacija između Zavoda javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima nije zadovoljavajuća, naročito kod planiranja i obavljanja monitoringa. Za ovo bi trebalo dati veće ovlasti od savjetodavnih na način da zavod može poduzimati odgovarajuće mjere u slučaju nedovoljno i nekvalitetno obavljenog monitoringa na području nacionalnih parkova. Institucionalni okvir zaštite očuvanja prirode i bioraznolikosti dobro je osmišljen, ali u praksi nije dovoljno učinkovit zbog nedostatka djelatnika, prikladne opreme infrastrukture za obavljanje djelatnosti i zaštite održavanja i promicanja zaštićenog područja te zbog nedovoljnih suradnji između institucija … u zaštiti prirode. Podizanje cjelokupne ekološke svijesti ne samo u pogledu širenja zaštićenih područja, nego i općenito u pogledu borbe za kvalitetniji život, aktualan je zahtjev koji pred nas postavlja Europa. Iz svega navedenog proizlazi da se Hrvatska mora odlučnije i adekvatnije angažirati u zaštiti prirode te na njezinim … u skladu s koncepcijom državnog razvoja. … /Upadica Zgrebec: Privedite kraju./ … Predloženo Dražen Đurović replika na izlaganje Nansi Tireli. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Evo vi ste kolegice Tireli povukli određenu paralelu između postupanja porezne uprave ili recimo rada državne revizije o različitim ingerencijama koje imaju. U gradu u kojem ja živim, u Požegi prije nekoliko dana porezna uprava kazni ugostitelja jer su pronašli, dakle naravno ono kako ste rekli, navala ili već kako oni rade, i kaznila je ugostitelja što su pronašli 32 kune viška, otprilike u blagajni sa 30-ak tisuća kuna kazne i 5 dana zatvaranja lokala. Bez obzira ja kao osoba koja nema veze s tim lokalom osjećam da je to jednostavno nesrazmjerno i osjećam neugodu prema nerazmjeru težine i postupanja i kažnjavanja u odnosu na taj prekršaj. Dakle ako ti ukupno istreseš novčanike svih konobara i nađeš blagajnu i sve zajedno … da sve je zajedno količina novca za 32 kune veća od onoga što su oni ukucali i jednu takvu drakonsku kaznu izrekneš tim ljudima koji imaju taj lokal. A onda s druge strane primjerice kada Državna revizija utvrdi da jedna jedinice lokalne samouprave, uprave ili neka turistička zajednica ne poštiva Zakon o fiskalnoj odgovornosti o izvršenju državnog proračuna i da primjerice 30% troše za masu na plaće u vrh glave imamo jedno uvjetno mišljenje i do godine opet uvjetno mišljenje i prekogodine opet uvjetno mišljenje. I onda se na neki način mi pitamo da li mi na neki način srazmjerno postupamo sami prema sebi i sami recimo prema poduzetnicima ili prema onima drugima koji nisu u poziciji da kao mi budu tako blagonaklono promatrani.

revizorsko izvješće dobijemo uvjetno mišljenje, ali će onda to birači kaznit možda i imamo financijsku odgovornost i to jeste upravo taj paradoks o kojem cijelo vrijeme pričamo jer ispada sada da oni koji gospodare državnim novcem, koga upravo plaćaju svi građani, svi poduzetnici, svi oni koji ostvaruju nekakav dohodak ili nekakvu dobit, gospodare tim novcem manirom lošeg gospodara, ali apsolutno za ništa nisu odgovorni. A oni koji ulažu svoj novac i koji uistinu taj svoj novac žele oplemeniti na najbolji mogući način plaćaju jako velike kazne zato što su oštetili državni proračun. sada ako bimo povlačili paralele što znači kontrola, znači da je kontrola i jedno i drugo, ali se kontrola različito tretira i izaziva različite sankcije. Ako želimo pričati o tome da je jedan oštećen državni proračun, onda ja tvrdim da ovi pravni subjekti kod kojih se provodi revizija imaju puno više od 32 kune viška u blagajni, nije im se zatvorio ni turistička zajednica ni ured ni ministarstvo, nisu trebali platiti 30 tisuća kuna kazne da bi u roku od pet dana mogli nastaviti obavljati tu istu djelatnost i to su stvari koje dovode do nejednakog postupanja i to i takvo nejednako postupanje svakog odgovornog pojedinca bez obzira da li radi u državnoj, javnoj ili privatnoj nekakvoj firmi itekako boli.

Ova rasprava u svezi Izvješća o obavljenoj reviziji turističkih zajednica i Instituta za turizam koje koje obuhvaća otprilike tri godine, dakle 2010., 2011.i 2012.je razvilo vrlo zanimljivu vrlo zanimljivu raspravu. I ovdje u raspravi čujemo ono što nije iz domene Državne revizije i što zapravo vi niste ni odgovorni niti imate upliva u to. Ali ono što se ono u ovom materijalu za ove tri godine navodi je zaista zanimljivo pa se onda iz tog zanimljivog materijala razvija i ovako zanimljiva rasprava iako je u ove kasne sate. No, mislim da bi bilo puno bolje kada bismo danas, s obzirom da je evo ovo 2014.godina evo ovo 2014.godina žurno raspravili o novom financijskom omotu za poljoprivredu koji stupa na snagu u EU 1.kolovoza 2014.i on se vremenski rasprostire do 2020.godine. evo u Hrvatskom saboru ta tema i ta tematika neće očito doći na dnevni red iako je za naše seljake i za našu Slavoniju vrlo žurna. No, za Slavoniju je dobro raspraviti i o turističkim zajednicama kojih kojih ima 296 u cijeloj RH, a 68 su bile obuhvaćene Državnom revizijom.

na što se odnosi i koji zakoni su bili bitni za kriterije, za ocjenu pravilnosti i efikasnosti poslovanja. I onda ovdje kaže Zakon o turističkim zajednicama, Zakon o boravišnoj pristojbi, Zakon o članarinama u turističkim zajednicama, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i onda Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i razvrstavanju naselja u turističke razrede. E upravo to sada što sam rekao je me ponukalo na repliku koju sam izrekao gospođi Juričev da zaista treba mijenjati Zakon o boravišnoj pristojbi jer ako netko ima nekretninu objekt, kuću za svoje privatne potrebe bilo gdje na obali ili pak taj sa obale ako ima kuću u Zagrebu ili pak stan u Zagrebu, onda bi prema mjestu prebivališta u onom drugom objektu sada plaćaš boravišnu pristojbu kada dođeš u Rogoznicu, Vir, Vodice, Primošten Pirovac ili negdje drugdje. A kada taj isti stanovnik Pirovca, Primoštena, Vodica dođe u svoju kuću u Zagreb ili u Osijek ili u Vinkovce, u Slavonski Brod onda ne plaća ništa, dakle ima potpuno bez ikakvih obveza prema tim turističkim gradovima razvrstanim također u turističke razrede kao i morska mjesta. Kaže, eto imate tamo more i sunce pa pa imate i vi snijeg u Slavoniji pa ništa, Bog je to stvorio a ne nitko od ljudi dakle nije tamo ni otkapao Jadransko more itd.. tome, kada gledamo suvislo, dakle logički onda zaista to nema smisla i to treba mijenjati. Ali dok to još se prokljuvi i dok to sve dođe do mozga onih koji bi o tome trebali razmisliti, koji su na vlasti, o tome Hrvatskoj turističkoj zajednici, onda evo plaćena je konzalting tvrtka, neću govoriti namjerno da ne reklamiram ime za koju nije problem ustanoviti dakle vlasništvo i vlasničke udjele onih koji njome, koji su utemeljitelji i vlasnici te tvrtke, ima ih 6 koji su za eto više od 4 milijuna kuna putem Ministarstva turizma izradili marketing plana razvoja turizma Republike Hrvatske, zapravo novi preustroj turističkih zajednica, novu organizaciju, novi zakon bi možda i donijeli kao jedan strateški dokument gdje bi smanjili broj turističkih zajednica, tako se barem nadzire i priča iz tog marketinga plana razvoja turizma. Onda bi se Hrvatska turistička Hrvatska turistička zajednica, sa već etabliranim imenom koje je poznato i u svijetu zvala bi se NTO, dakle nacionalna turistička organizacija, NTO. dakle ili pak destinacijska menadžment organizacija, DMO. A županijske turističke zajednice bi se zvale RMO, ili RMO, dakle regionalne menadžment organizacije. Molim vas dopustite da završim pa dignite tablicu, repliku ako ne mislite tako. Dakle preustroj turističkih zajednica u te takve nazive, to je kao nekakva novina i eto zato imamo 4 milijuna kuna je potrošeno novaca, naravno da to ne ulazi u nadzor državne revizije, o tome o tome se ne u ovome materijalu ne piše. Ono što piše u ovom materijalu da turističke zajednice ostvare ukupno prihode npr. u 2012. godini od 100 milijuna eura. Dakle 751 milijun i 346 tisuća kuna što bi otprilike bilo 100 milijuna eura. I onda imamo po tablice iz kojih je razvidno koliko koja županija ima turističkih zajednica, na što se troše novci turističkih zajednica, dakle vrstu rashoda i vrstu prihoda. Pa je znamenito da je za materijalne rashode turističke zajednice troše više otprilike, nešto više od 60%, rashodi za zaposlene su u visini od oko 15, nešto više od 15%. Jasno da ocjena državne revizije nakon nadzora koji je izvršen su dakle za 68 ili 69 turističkih zajednica, zapravo sa Institutom za turizam 69 i onda imamo bezuvjetna mišljenja koja su izražena za 23 turističke zajednice. Evo drago mi je da je ovdje među njima i npr. turistička zajednica grada Nove Gradiške koja je inače poznata po svojim po svojim aktivnostima i dobro radi. A uvjetno mišljenje ima turistička zajednica Brodsko Posavske županije koja je i ranije dakle i od ranije imala uvjetno mišljenje dakle ostala je dakle na istom nivou kao i turistička zajednica grada Slavonskog Broda koja je tako to uvjetno mišljenje imala i u prijašnjem nadzoru. Pomaci su postignuti u turističkim zajednicama grada Krapine, Malog Lošinja, Nove Gradiške, Osijeka, Poreča, Pule, Velike Gorice, dakle od uvjetnog sada su dobili bezuvjetno mišljenje što je u svakom slučaju pozitivno i to treba istaknuti i reći ovdje i za ovom govornicom. Zašto se vrši preustroj i nova organizacija turističkih zajednica ja ne znam, ali ono što je državna revizija u postojećim turističkim zajednicama na temelju nadzora pronašla, što je dala preporuke, naputke, dakle savjete kako postupiti kako bi se eventualno ispravile pogreške i određeni mehanizmi mehanizmi koji nisu odgovarajući financijskoj računici koje su važeće za turističke zajednice, jasno da bi valjalo postupiti kako bi sljedeća ocjena državne revizije bila ne samo uvjetna nego bezuvjetna za većinu ako ne za sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj. O izvješću o obavljenoj reviziji očuvanja prirode i zaštite bioraznolikosti upravljanja nacionalnim parkovima može se istaći da je prilično naširoko i deskriptivno dakle objašnjeno sve ono što se u svezi ova 4 nacionalna parka koji su bili pod nadzorom a to su Krka, Kornati, Mljet i Paklenica od ukupno 8 nacionalnih parkova. Imamo i zaštićene krajolike krajolike i krajobraze još kao niži jedan stupanj u odnosu na nacionalne parkove. Pa recimo da ovih ovih dana dobivam i telefonske pozive i upozorenja da u jednom od takvih zaštićenih prirodnih krajobraza, kako bi se to reklo, … kod Slavonskog Broda na koju su seljaci, ratari, stočari, dovozili svoju stoku na ispašu, da im je sada zabranjeno to iz razloga da se ne miješaju autohtone sorte koje tamo žive sa sa onim domaćim ili pak pasminama koje nisu autohtone. Pa je vrlo zanimljivo to da seljaci negoduju, ne mogu istjerat svoju kao što su od pamtivijeka radili nego evo postoji problem koji će možda rezultirati i prosvjedima ili fizičkim nasiljem nad ovakvim provođenjem određenih da li zakona ili uredbi, ali eto samo htio sam napomenut da postoji i takav problem. problem. Porezna uprava koja vrši, naplaćuje članarinu za članove turističke zajednice, a onda to dakle usmjerava prema turističkim zajednicama, je u sličnoj poziciji kao i Porezna uprava koja naplaćuje koncesije za iskorištavanje minerala. Npr. Brodsko-posavska županija u kojoj postoje iskapanja šljunka, pijeska na rijeci Savi ima 0 prihoda od od koncesija za korištenje, eksploataciju minerala. Zašto? Zato što Porezna uprava nije podatke o naplati i nije uputila niti jedne kune prema županiji. Tako slično se događa i ovdje sa turističkim zajednicama i Poreznom upravom jedan mali nesporazum koji bi ja mislim sa lakoćom se moglo ispraviti, koji bi se s lakoćom mogao otkloniti, jednostavno da se ažurira ako to ide preko Porezne uprave da se Porezna uprava jednostavno ažurira, da je dužna turističku zajednicu na određenom području izvijestiti o članovima i članarinama koje se uplaćuju za turističku zajednicu. O tome da će ove godine podbaciti turistička sezona mislim da to nije stvar Državne revizije, poglavito ne za izvješća za 2012. godinu i 2011. i 2010. Ja se nadam da neće. Uvijek tako pomalo kukamo dok malo padne kiša u svibnju i dok bude kišovit svibanj, a onda srpanj i kolovoz, 7. i 8. mjesec gotovo nadoknade sve ono što je bilo propušteno u tom svibnju. evo ja se i nadam i mislim da će tako biti i ove godine iako još uvijek ne možemo u turizmu dosegnuti one rezultate koji su nekada bili od 2008. pa još i

usvojiti jasno ova izvješća i o obavljenoj reviziji za očuvanje prirodne zaštite bioraznolikosti i upravljanja nacionalnim parkovima, kao i Izvješće o obavljenoj reviziji turističkih zajednica i Instituta za turizam. Hvala lijepo. U ime kluba HNS-a govorit će kolege Goran Beus Richemberg i Boris Blažeković. Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Pred nama je izvješće Državne revizije koje je iznimno važno. Iznimno je važno zbog toga jer se sustav turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj neredovito i nesustavno revidira. Kako je moguće da glavni ured Hrvatske turističke zajednice koji ostvaruje preko 30 milijuna eura prometa uopće nije predmet redovnih revizija Državne revizije. 2012. godine kad sam kao predstavnik Hrvatskoga sabora došao u Nadzorni odbor Hrvatske turističke zajednice nisam se mogao čudom načuditi da tako veliki poslovni sustav a) nije uopće obveznik u sustavu javne nabave, a b) uopće nema eksternu reviziju. I tako se to toleriralo godinama. 20 punih godina. Na van je sve bilo divno i krasno, sa mnogo ružica plave i zelene boje, a sa mnogo upitnika kako se troše sredstva. Ovaj nalaz koji je zapravo tek vrlo veliki uzorak stvarnoga stanja jer obuhvaća oko 71% ukupnih prihoda sustava turističke zajednice, dakle ne sve, a tek ¼ turističkih zajednica u sustavu zapravo je vrlo, vrlo snažan alarm, upravo suprotno od onoga što je kolega Grubišić govorio, da stvari treba brzo i temeljito mijenjati i da je kao takav okoštao i da ono što je vrijedilo '90.-ih godina više nije naprosto funkcionalno, ne zadovoljava ni potrebe, a niti troši novac na pravi način. Sustav Hrvatske turističke zajednice i svih regionalnih i lokalnih turističkih zajednica godišnje na dispoziciji ima 100 milijuna eura. 100 milijuna eura. Nominalno rekli bismo 100 milijuna eura za marketing hrvatskog turističkog proizvoda. To je daleko od istine. Nažalost, u izravni marketing, brendiranje našeg proizvoda odlazi po mojoj procjeni koja može biti samo gruba jer pravih podataka nemamo jer nalaz Državne revizije nije analiza takvoga tipa, manje od pola. Postavlja se pitanje gdje se troši ono drugo. Vidimo, 14 i nešto posto nominalno u plaće zaposlenih, nije mnogo. Ali mi jako dobro znamo da sustav turističkih zajednica financira ogroman broj potpuno nerelevantnih manifestacija. 90% tih manifestacija nisu dovele ni jednog jedinog gosta sa strane. Te manifestacije služe za obilježavanje lokalnih godišnjica, za jubileje, za lokalne zabave, pijanke i zabavu lokalnog stanovništva. U mnogim slučajevima sustav turističkih zajednica nije ništa drugo nego u mnogim slučajevima čast izuzecima kojih je jako mnogo kao para budžetski izvor za lokalne političare koji iz tih izvora posredno alimentiraju svoja predizborna obećanja i jednako tako za uhljebljivanje politički podobnih ljudi. Previše je slučajeva da se u lokalnim turističkim zajednicama zapošljava isključivo po političkom kriteriju i za namirenje određenih obveza prema nekim da li stranačkim, da li nekim drugim kolegama, prijateljima dužnicima, odnosno onima kojima se duguje. Možemo se mi pretvarati da je sustav sjajan, divan, funkcionalan. Jest, u većem broju slučajeva. I baš zato zbog onih koji rade dobro, koji imaju dobru misiju, koji se nje drže, koji dobro funkcioniraju i u materijalno-financijskom knjigovodstvu, strateškom planiranju, u kreiranju novih proizvoda, u njihovom brendiranju, u stvarnim marketinškim akcijama zbog njih sustav treba reorganizirati, omogućiti da postanu dominantni, da dirigiraju i diktiraju sve trendove i da se stvori prostor da se ovih stotinu milijuna eura ili više u buduće troši na pravi svrsishodan način, a to je promocija hrvatskog turističkog proizvoda. Bez obzira radilo se o regionalnom, dakle unutar hrvatskom, nacionalnom ili međunarodnom tržištu. Upozorio bih kolege koji su se poveli za naslovnicom današnjeg jednih dnevnih novina nemojte to raditi. Bombastičan naslov uopće ne odgovara sadržaju teksta pod jedan, a pod dva nije dobra poruka jer ne znači ništa. 12 ili 13% manje noćenja u svibnju je ništa. To se nadoknadi jednim jedinim danom kolovoza. Sjetite se lanjske situacije, tugaljki, žalopojki. Novine su sve do 5.7. prošle godine najavljivale krah hrvatskog turizma. Što se dogodilo? Dogodilo se upravo suprotno. Jel' nama treba da sutra njemačke novine objave informaciju kako su hrvatski parlamentarci najavili krah sezone u Hrvatskoj ove godine? Jel' nam to treba? Budimo odgovorni za svoju riječ. Jel' nam treba da nam konkurencija to iskoristi? Tim više što pravi podaci govore o povećanju broja dolazaka, tim više što je to sukladno trendu kojega traži Strategija razvoja hrvatskog turizma koja cijelo vrijeme zapravo vapi ne brojite noćenja, brojite goste, odnosno dolaske i koliko su novaca ostavili jer to mora biti zapravo strateško opredjeljenje da rasteretimo visoku sezonu. Mi smo strašno opteretili primorski dio Hrvatske u visokoj sezoni brojem posjetitelja, potrošnjom lokalnih resursa, eksploatacijom infrastrukture i to jako se teško podnosi u mnogim turističkim mjestima koja preko noći, odnosno tijekom najviše sezone narastu i za tri puta u odnosu na broj stanovnika, neki čak i više. Za mnoge to nije održivi razvoj turizma, nego bi bili puno sretniji, a i mi svi zajedno mnogo zadovoljniji da se produljuje turistička sezona i da umjerene gužve imamo što je moguće dulje, odnosno više mjeseci u godini, a ne samo u vršnim mjesecima. Ovo izvješće pokazuje da sustav Hrvatske turističke zajednice treba ozbiljne promjene. Nije u pravu kolega Grubišić kad ovdje zapravo podastire ničim opravdanu tezu da će se glavni ured Hrvatske turističke zajednice sutra preimenovati u nacionalnu turističku organizaciju. To je nerazumijevanje pojmova. Ovdje se govori o statusu i ulogama. Dakle, glavni ured Hrvatske turističke zajednice već je davno trebao postati nacionalna turistička organizacija. On to doista i jest, ali je problem u tome što mora obavljati čitav niz drugih funkcija koje nisu njegov posao. Te poslove koji su doista viška u glavnome uredu jer bi se Hrvatska turistička zajednica na toj razini trebala i morala baviti samo i isključivo promocijom hrvatskog turističkog proizvoda u inozemstvu treba prenijeti na regionalnu razinu, osnažiti strukture koje se danas zovu županijskim organizacijama, odnosno županijskim turističkim zajednicama. Negdje će doći do spajanja da bi se dobio jači regionalni brend. I zapravo treba kapacitirati te strukture da sutra budu nositelji projekata koji se mogu kvalificirati za europska sredstva. O tome se radi. Dakle, da to onda postaje taj tzv. a sve ostalo da se zapravo pretvori u organizacije koje će kreirati i brendirati lokalnu turističku ponudu i proizvode. Što se tiče inspekcije koja je spominjana nema veze sa ovom temom, iako neki možda nadzor Državne revizije mogu tumačiti i kao dio jednog represivnog pristupa. Ne nije, ali ja se slažem. Treba promijeniti potpuno paradigmu funkcioniranja inspekcijskih službi u Hrvatskoj, ali to nije stvar niti Zakona o državnoj reviziji, niti Zakona o Hrvatskoj turističkoj zajednici, niti bilo kojeg zakona koji ima veze s turizmom. To je zapravo pitanje svih zakona koji dodiruju djelovanje inspekcija u Hrvatskoj. Kako promijeniti paradigmu? Osnovno pitanje ne smije nikada biti da je zadaća inspekcije da pronađe propust, nego da ga ne pronađe što znači da postupovno mora postojati način koji pomaže, upozorava, blaže kažnjava, a onda recidiviste teško kažnjava ili im onemogućava rad. Kada promijenimo takav model funkcioniranja onda će inspektori na terenu uraditi upravo tako. Do tada, nažalost, oni su poslani da pronađu problem, a njega hvala Bogu nije teško pronaći pogotovo kad su gužve. I to stvara lošu sliku, slažem se, lošu praksu. Ali nemojmo se zavaravati, ništa drugačije nije niti u nama konkurentskim zemljama gdje ne pada nikome na pamet da u sred sezone dvije trećine svoga prometa uopće ne prijavi. A lani smo vidjeli kod uvođenja sustava fiskalizacije da su upravo takvi bili slučajevi u vrlo razvikanim ugostiteljskim lokalima na Jadranu. Što se tiče HNS-a, HNS podržava ovo izvješće i ponavljam upozorava da je ovo izvješće vrlo kvalitetan razlog da se pristupi korjenitim promjenama i da zapravo od Ministarstva turizma tražimo da ono što je u formi načela na temelju kojih bi htjelo ići u promjene sustava turističkih zajednica što prije pretoči u radni dokument, u nacrt zakona da ga predstavi javnosti, da se odradi rasprava rasprava sa zainteresiranom javnošću na osnovu konkretnog teksta i konkretnih rješenja i da onda na jesen dobijemo prijedlog zakona na prvo čitanje. Hvala lijepo. Hvala vam ja ću govoriti jasno o ovom drugom Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljanju revizije očuvanja prirode i zaštite bioraznolikosti i upravljanju nacionalnim parkovima. Probat ću u okviru vremena to i napraviti. Iščitavajući predmetno izvješće mi u klubu HNS-a došli smo do sljedećih zaključaka. Prvo, ljepota prirode i bioraznolikost u Hrvatskoj su najljepši dar koji smo kao građani Hrvatske svojim rođenjem uopće mogli dobiti i oni čine naše živote puno ljepšima, a uvjete življenja znatno kvalitetnijima. Drugo, ljepota hrvatskog okoliša je sastavni dio osobnog identiteta svakog hrvatskog građanina i stoga je njezina vrijednost naprosto nemjerljiva. Ljepota prirode i bioraznolikost bioraznolikost čine Hrvatsku jednom od najljepših zemalja na svijetu. Treće, očuvanje ljepota prirode i bioraznolikosti u Hrvatskoj su šansa Hrvatske za drugačiji pogled i stav u odnosu na promjene paradigme razvoja u smjeru zelenih tehnologija, zdrave hrane i čistih industrija. Četvrto, bioraznolikost, ljepota prirode ne smiju se gledati isključivo kroz oči povećanja broja turista i razvoja turističke privrede. Zaštite očuvanja i revitalizacije bioraznolikosti prirodnih ljepota mora biti prvenstveno u zaštiti nje same te u svrhu podizanja kvalitete života građana Hrvatske i naših potomaka. Ionako turizam nije i ne smije biti prioritetna grana privrede, to je Bogom dana grana privređivanja koja je samo šlag na torti uspješnog gospodarstva. Ali, to je jedna druga tema. Peto, zahvaljujući dugogodišnjoj zapuštenosti i nerazvijenosti nečistih industrija i devastacijskih djelatnosti Hrvatska danas ima zavidnu razinu uščuvanog okoliša i očuvanost bioraznolikosti. Šesto, Hrvatska još uvijek nedovoljno čini kako bi sustavno i u potpunosti zaštitila svoje prirodne ljepote i bioraznolikost pa čak i u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, a kamoli u nezaštićenim područjima. Sedmo, neka hrvatska područja su našom ljudskom intervencijom dramatično devastirana i potrebne su hitne i beskompromisne akcije u spašavanju istih. I osmo, ulaskom u EU Hrvatska je dobila dodatnu priliku, šansu da pojačano i znatno uspješnije zaštiti svoj okoliš, prirodne i kulturne ljepote te biološku raznolikost i da razvija one industrije koje su održive i koje će koristiti zaštiti okoliša. Nije zgorega spomenuti da Hrvatska ima, već je to rečeno, 8 nacionalnih parkova, 11 parkova prirode te 2 stroga rezervata. I to su nacionalni parkovi Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit, a parkovi prirode su Biokovo, Kopački rit, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Velebit, Vransko jezero, Učka, Žumberak, Samoborsko gorje i Lastovsko otočje. Strogi rezervati su Hajdučki i rožanski kukovi te Bijele i Samarske Stijene. Samo hrvatski nacionalni parkovi obuhvaćaju oko milijun kvadratnih km površine i to je negdje oko preko 1% ukupne površine RH. Ukupno zaštićena područja čine 8,7% površine Hrvatske. Nacionalni parkovi i parkovi prirode raspoređeni su po cijelom području Hrvatske, od Slavonije preko središnje Hrvatske do Istre, Primorja, Like te srednje i južne Dalmacije. I brojna druga nezaštićena područja Hrvatske ističu se endemskim vrstama, biološkim raznolikostima, jedinstvenim prirodnim pojavama i neobično lijepim krajobrazom. Ovo izvješće ograničava se na reviziju očuvanja prirode i zaštite bioraznolikosti upravljanja u samo 4 nacionalna parka. Revizija je vršena 18 mjeseci, od listopada 2012. do ožujka 2014. godine. Prema Zakonu o zaštiti prirode nacionalni park je prostrano pretežno neizmijenjeno područje kopna ili mora iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti. Obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekoloških sustava, a prvenstveno je namijenjen očuvanju izvornih prirodnih krajobraznih vrijednosti. Sve biljne i životinjske vrste na području nacionalnog parka su zaštićene. Državni ured za reviziju u listopadu 2012. potpisao je sporazum s vrhovnim revizijskim institucijama Danske, Norveške, Poljske, Ukrajine, Bugarske, Litve o zajedničkoj reviziji nacionalnih parkova. Sporazumom je dogovorena koordinirana revizija te izrada zajedničkog izvješća o obavljenoj reviziji na temelju izvješća o obavljenim revizijama svake vrhovne revizijske institucije. Na temelju nacionalnih izvješća o obavljenim revizijama sastavit će se izvješće koje će sadržavati zajedničke nalaze i preporuke kako bi se unaprijedilo upravljanje i zaštita bioraznolikosti u nacionalnim parkovima. Sad ću preskočiti ono što smo mislili reći o pravnom okviru, institucionalnom okviru i reći ću da je konačna ocjena Državnog ureda za reviziju, i rekao ju je gospodin, sorry, voditelj ureda gospodin Klesić, ju je već izreko, a to je da bi se prihvaćanjem i provedbom preporuka u sustavu očuvanja prirode i zaštite bioraznolikosti u nacionalnim parkovima unaprijedila zaštita i povećala učinkovitost navedenog sustava zaštite. I mislim da je to jedna od najvažnijih rečenica, a preporuke su brojne. Već je rečeno da je revizija vršena po standardima međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija, europskih u dogovoru sa Danskom, Norveškom, Poljskom, Ukrajinom, Bugarskom i Litvanskim revizijskim institucijama. Podaci odnosno rezultati izvješća su međunarodno standardizirani, metodologija izrade i prikupljanja i u rezultatima. Svi naši nacionalni parkovi upravljani su kao javne ustanove u ingerenciji su Ministarstva okoliša preko Zavoda za zaštitu prirode koji uz ostalo provodi stručni nadzor nad javnim ustanovama. I još jedan, treba reći, napomenuti da je do dolaska ove koalicijske Vlade da su nacionalni parkovi i parkovi prirode bili pod ingerencijom Ministarstva kulture. dolaskom na vlast došli su u Ministarstvo zaštite okoliša. Na koncu još jedan podatak, prema podacima iz zavoda od listopada 2013. poznato je oko 39 200 svojti, vrsta i podvrsta, pretpostavljeni broj je znatno veći, iznosi između 50 i 100 Navedeno ukazuje na nedovoljnu istraženost hrvatske flore, mikroflore i faune. Primjerice poznato je 5636 biljnih svojti, 7800 životinjskih svojti, 246 vrsta ptica gnjezdarica, 153 vrste slatkovodnih riba, 452 vrste morskih riba, ali je njihov pretpostavljani broj znatno, znatno veći. Prema podacima iz zavoda usprkos visokoj vrijednosti prirode u Republici Hrvatskoj, visoke vrijednosti prirode I zaključno, Hrvatska je što je opće poznato u prirodnim ljepotama jedna od najljepših zemalja na svijetu. Uz prirode ljepote i biološku raznolikost, jedinstvenost određenih vrsta flore i faune, s time je Hrvatska prebogata i kulturnim nasljeđem. Sve to skupa nastavlja u poziciju vječnih čuvara navedenih vrijednosti za naš, za naše potomke, za Europu i svijet, a u svojoj punini navedenih ljepota i zdravog življenja živimo mi suvremenici i naš je život po klimi i okolišu jedan od najkvalitetnijih uopće. I zato su nam ovakva revizijska

Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolegica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani glavni državni revizoru sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege evo ima nas točno 5% od ukupnog broj zastupnika. Dakle, u posljednje vrijeme Državni ured za reviziju uz redovni posao revizije, dakle sve češće radi i ciljane revizije na određenim područjima kojima je svrha ocjena efikasnosti određenog sustava. Eto, nedavno smo imali revizijski nalaz o prihodima, o naplati prihoda jedinica lokalne samouprave, danas imamo eto ova dva izvješća i to je za svaku pohvalu jer su takve revizije zapravo jedna odlična podloga za uočavanje problema u određenom sustavu i za njihovo rješavanje upravo sa ciljem da ga se učini efikasnijim. Dakle, nije više dovoljno konstatirati samo da određeni sustav funkcionira uz veće ili manje nepravilnosti. Bitno je znati koliko je on efikasan, odnosno koliko doprinosi cilju zbog kojeg je osnovan. Tako je i ovo izvješće o obavljenoj reviziji turističkih zajednica jedna zaista objektivna ocjena o tome koliko su turističke zajednice efikasne u obavljanju osnove djelatnosti zbog koje su osnovane, a to je promicanje i unaprjeđenje turizma u Republici Hrvatskoj. kakva je njihova suradnja s osnivačima, dakle jedinicama lokalne odnosno regionalne samouprave i kakva je njihova učinkovitost u trošenju sredstava prikupljenih i od turističkih članarina, i od boravišne pristojbe i iz drugih izvora, dakle kako u turističke zajednice zapravo gospodare javnim novcem, jer sve je to javni novac. Iz izvješća vidimo da u ovom području ima dosta nereda. Dakle, da sustav funkcionira prilično, rekla bih stihijski. Vidimo to već i po tome što je od ukupno 69 revidiranih turističkih zajednica samo trećina njih dobila bezuvjetno mišljenje, a čak dvije trećine dobile su uvjetno S tim da je dodatni problem to što veći broj turističkih zajednica više godina za redom dobiva uvjetna mišljenja. Dakle, one praktični ignoriraju one preporuke, one savjete koje im dajete i ostaju raditi na način kako su to činile prije. Interesantno je dosita da su kod ukupno 23 bezuvjetna mišljenja 15 bezuvjetnih dobile turističke zajednice s kontinentalnog dijela Hrvatske za koje je karakteristično da imaju skromnije proračune proračune od onih turističkih zajednica na obali, dakle na moru. I eto ove zajednice na kontinentu gospodare rekla bih racionalnije, odgovornije, savjesnije, mogli bismo čak reći što više novaca više nepravilnosti, ali uvjetno. Iz izvješća je vidljivo da efikasnost naplate prihoda kod turističkih zajednica puno problematičnija rekla bih od izvršavanja samih rashoda s tim da se godinama zapravo nepoduzimaju nikakve značajnije mjere da bi se sustav naplate prihoda učinio efikasnijim. Dakle, uočavamo jednu rekla bih kroničnu tromost, komociju u naplati prihoda. Iz pregleda kojeg je porezna uprava sačinila za 2011.godinu proizlazi da turističke zajednice nisu naplatile čak 49 milijuna kuna turističke članarine, a to je gotovo trećina potencijalnog prihoda od turističke članarine. Slična je situacija i kod prihoda od boravišne pristojbe od koje se alimentira polovica svih prihoda turističkih zajednica. Dakle, ona je apsolutno najvažniji, primarni izvor prihoda turističkih zajednica. Da se i ovdje gubi puno prihoda potvrđuje usporedba podataka o stopi rasta broja noćenja sa stopom rasta prihoda od boravišne pristojbe. Dakle, prihodi pristojbe rastu 14% sporije od stope rasta noćenja. Gdje su zapravo problemi kad govorimo o naplati prihoda? Kontrolu naplate prihoda od turističke članarine radi porezna uprava i samo jednom u godini dostavlja turističkim zajednicama izvješća o obveznicima plaćanja i naplaćenoj turističkoj članarini. Posljedica toga je da turističke zajednice zapravo nemaju kompletan uvid u ukupno zaduženje jer zapravo ne mogu identificirati obveznike plaćanja, a godinama se zapravo niti ne pokušava učiniti nešto da se u dogovoru s poreznom upravom stvari poboljšaju. Isto je tako s naplatom prihoda od boravišne pristojbe. Državni ured za reviziju je još 2007. utvrdio da podaci o potraživanja za boravišnu pristojbu nisu pouzdani jer se potraživanja različito evidentiraju i pri tom je dakako kao što uvijek čini sugerirao Hrvatskoj turističkoj zajednici da utvrdi jedan unificirani model evidentiranja potraživanja na svim razinama turističkih zajednica kako bi podaci bili što točniji, što precizniji i što ažurniji. Ta se pretpostavka dakako nije ispoštovala, problemi naplate i dalje su aktualni, a jednako tako Hrvatska turistička zajednica nije ustrojila jedinstveni informacijski sustav za vođenje popisa turista, dakle i prijava i njihovih odjava i kontrole naplate boravišne pristojbe po turističkim zajednicama nižeg ustroja, dakle onog lokalnog što je bilo planirano i godišnjim programom rada za 2012. godinu pa se to u 2012. nije realiziralo pa je prebačeno u 2013., nažalost do konca godine, odnosno kada se radila, zaključivala ova revizija nije to odrađeno. Obzirom da je poslove naplate boravišne pristojbe od početka ove godine preuzelo Ministarstvo financija, odnosno konkretno carinska uprava, eto, polažemo nekakve nade da će naplata biti efikasnija, odnosno bolja. Kad su u pitanju rashodi turističkih zajednica, najveći problem je nepostojanje internih akata vezanih za osobne izdatke zaposlenih kao što su primjerice primjerice troškovi službenih putovanja ili isplata plaća, a nema vrlo često ni ustrojne unutarnje kontrole pa stoga zapravo i ne čudi, dakle nije neobična pojava visokih plaća. Eto, čuli smo, najveća bruto plaća je 46 tisuća kuna, naprosto mislim da to nije primjereno. Interesantan je odnos obveza i potraživanja turističkih zajednica. Obveze iznose 65 milijuna kuna, a potraživanja 17 milijuna što znači da su obveze zapravo 3,6 puta veće i očito je da se turističke zajednice u jednom svom dosta značajnom dijelu financiraju na način da ne plaćaju, odnosno ne podmiruju svoje obveze vjerovnicima. I da zaključim, dakle ovaj izvještaj državne revizije daje zapravo puno argumenata da treba mijenjati sustav koji je star 20 godina, kao što reče kolega Beus Richembergh jer je taj sustav nefunkcionalan, jer velik broj turističkih zajednica nema niti utvrđena mjerila i kriterije na temelju kojih bi se donosile odluke o financiranju određenih projekata i programa, ne donose se strateški planovi razvoja turizma kao pretpostavke za jedan ciljani, osmišljeni razvoj turizma. Jednom riječju, jedan broj, pogotovo onih malih turističkih zajednica u lokalnim lokalnim sredinama je sam sebi cilj. Dakle, potrebna nam je jedna moderna, jedna efikasna i jedna racionalna organizacija sustava turističkih zajednica koja će pogotovo respektirati one turističke zajednice na kontinentu jer nažalost ovoga trenutka kontinentalni turizam participira u ukupnoj turističkoj ponudi sa svega 6%, a mislimo da ima daleko veće potencijale. Hvala lijepo. Kolega Josip Borić, izvolite. uporni smo. Odmah ću uvodno reći da se ne slažem s onim što je rekla kolegica Jelaš, ali ni kolega Richembergh jer se ja i on po pitanju turizma ne možemo složiti baš u ničemu. Tako da upravo ovo izvješće, neke rasprave su ustvari na tragu da se amenuje nekakva, nazovimo to nova struktura sustava turističkih zajednica u RH, a a mišljenja sam da mnogi je niti hoće niti žele razumjeti, da su je pretvorili u običan nekakav, ajmo to nazvati knjigovodstveni servis ili nekakav servis koji postoji čisto radi reda, da bi se nekoga tamo uhljebilo, itd. i da to jednostavno sustav koji nakon 20 godina treba staviti na sasvim drugačije nekakve osnove pa su se pronašli i prigodni nazivi, od destinacijskih menadžmenta, nacionalnih menadžmenta do regionalnih menadžmenta. Ali dobro. dobro. Mišljenja sam osobno da postoji kriva percepcija tog sustava u RH, a o tome govore i brojke jer se sustav gradio godinama, prošao je određene izmjene, brojne zakonske izmjene i mnogi koji je nemaju, možda bi danas htjeli imati upravo i turističku zajednicu. A stvara se percepcija da je možda svi imaju s obzirom na zakon i određene zakonske odredbe. Pa vidimo što imamo. Imamo 296 turističkih zajednica i onu krunu hrvatsku turističku, svaka županija ju ima kao i grad Zagreb, ima je 114 gradova, 135 općina, 15 je turističkih zajednica na razini mjesta kao što je recimo turistička zajednica mjesta Selce koje sa svojom politikom, tj. destinacijom ima veliki broj noćenja i zasigurno je kao mjesni odbor uspio osnovati turističku zajednicu i njima je ona vrlo, vrlo važan segment u razvoju razvoju svog turizma. Postoji 10 turističkih zajednica područna i jedna specifičnost to je Turistička zajednica otoka Krka koja je pored toga što svi imaju posebnu imaju i jednu zajedničku zajednicu, Turističku zajednicu otoka Krka. Smatrali su da se trebaju na jednom dijelu udružiti i iskoristiti mogućnost da se promoviraju i kroz zajedničku turističku zajednicu. A u Hrvatskoj imamo 568 općina i gradova, što znači 128 gradova i 428 općina. Znači da turističku zajednicu nema 14 gradova, 293 općine, a imaju je samo sve županije i ovo što sam rekao neke specifičnosti. Znači nemaju svi u RH turističku zajednicu. Prihod, danas smo čuli 100 milijuna eura, 750 milijuna kuna. odmah nas svih zagolica i svi pokušavamo tražiti što sve to tamo krivo radi, što se sve to na krivi način knjiži ili se ne poštuju određene zakonske obveze. Hrvatska turistička zajednica raspolaže sa trećinom 256 milijuna kuna sukladno zakonu. Vidimo iz izvješća neki su dobili uvjetno neki bezuvjetno mišljenje, kao uostalom i općine i gradovi pa ćemo slijedom takvih rasprava možda u jednom trenutku doći do toga da moramo ukidati određene jedinice lokalne samouprave s obzirom da i one ne poštuju sve zakonske odredbe onako kako bi to trebalo. U jednom trenutku možda i ministarstvo, državu sve ćemo dovesti na tapet sa ovakvim pričama, a ja nisam baš za paušale i paušalna ocjenjivanja, pogotovo kada to rade ljudi koji baš nemaju previše veze sa turizmom. Pa nam se s visoka docira i dijele nam se lekcije kako se ponašati sa turizmom i turistima, a čuli smo danas ispred jednog kluba što sve to ne valja. A što radi predsjednik saborskog Odbora za turizam? promovira novu strategiju kako se trebaju organizirati turističke zajednice jer je ovaj sustav kaže zastario. 20 godina već je star. Imaju li druge zemlje turističke zajednice ili su one nešto specifičnije od nas, jesu li oni bolji od nas? Pa pogledajmo broj noćenja, to stalno svi zbrajamo i brojimo. Francuska 405 milijuna, Španjolska 386 milijuna, Italija 363 milijuna, Njemačka 353, Engleska 319 milijuna noćenja, Hrvatska 64. 64. 1985.godine smo imali 67 milijuna noćenja. Znači da mi još u fizičkom smislu nismo dosegli broj iz onog vremena 1985.godine uz taj sustav turističkih zajednica. Pa nisu li one najvažniji segment, ajmo reći u tom brojenju noćenja? Ja mislim da nisu. Trebaju li nam svake godine turističke zajednice dovesti sve turiste u RH? Pa to su sasvim krive postavke, o čemu mi pričamo. Pa znamo šta je marketing, što je priča, s čime se one trebaju baviti, a što je hotelijer kamp, privatni smještaj i sve ostalo. Zašto se to priča? Pa zato što postoji namjera da se jedan sustav koji se gradio 20 godina najedanput promijeni jer su neki konzultanti sa strane rekli za silan novac silan novac što bi mi to trebali promijeniti u toj politici. Zbog toga je smijenjena direktorica turističke zajednice, nje danas više nema jer nije htjela pristati na ono što su joj nametali i to je javna tajna ili što je to? Jer doveli smo se do toga evo da nas gleda Bundestag ovdje. Šta mislite šta nama kaže gospodin Richembergh? Da nas gledaju u Bundestagu i ako mi pričamo ono što piše u novinama da bi moglo doći do smanjenog broja turista iz Njemačke. A nas ovdje ima 9. Zamislite tu raspravu koja se gleda tako daleko i tako je vrlo važna. Jel se netko usudio napisati da je eto sezona tj. predsezona loša? I oni koji nisu uopće sa turistima nam dijele lekcije, a sezona je loša, da u predsezoni i danas hodajte po obali i nećete sresti turista. Nema nigdje Nijemaca, nema Austrijanaca, imamo nešto iz drugih tržišta Slovačke, Češke, Mađarske, Poljske. Što se desilo? To je pitanje, što se desilo? Kako se to kod nas objašnjava? Krivi su blagdani, nekad su prije Duhovi, Tijelovo nekad su kasnije. Uskrs je bio prije pa je kasnije, pa ovisi o tim blagdanima i mi smo malo više popunjeni u 4., u 5.u 6.mjesecu, ali svi broje noćenja, to je jedino mjerilo uspjeha u RH. Zašto? Jel je to nastala tradicija. Sada će krenuti … granici granici RH tamo će nas lijepo netko dočekati, pa tu na Lučkom će vas netko dočekati, dijeliti će vam se određeni predmeti, brošure. To je sve nekakav folklor koji je nastao u 20 godina nove države, tu se mjeri uspješnost i neuspješnost. Potpuno krivo. Danas svi govore o profitu. Trebali nam 67 milijuna noćenja da bi zarađivali manje nego prošle godine ili nam treba 60 pa da zarađujemo više, to je sada pitanje? Jesu li novinari ti koji nemaju možda što pisati pa evo našli smo turizam. Ali nije to najosnovnije što nas muči, muči nas ova priča oko turističkih zajednica i novog promišljanja kroz jednu nekvalitetnu javnu raspravu koja je napisana na pet nekakvih stranica sa potpuno krivim smjernicama, gdje nama struke i nema široke javnosti koja će se konzultirati, a vidimo koliko tih ljudi živi i radi za tu turističku zajednicu, da bi se i njih pitalo što vi o tome mislite nego imamo gotova rješenja koja ćemo nametati. Neće to proći. Nitko ne želi regionalne menadžmente, ne želi ih jel to doživljaju centralizacijom, doživljavaju to župani centralizacijom i možete im pričati što god hoćete. Gdje je tu uporište za to? Ne postoji. Pomalo ga sa strane uvodite kroz određene regionalne ustroje u mnogim drugim segmentima itd. I kada se ti ljudi pobune onda im se krene pričati o nečem drugom. Vi ste neuspješni, loša je turistička sezona. Pa što je uopće zadatak turističke zajednice? Da evidentira broj gostiju u nekoj destinaciji, da pomogne onima koji se bave turizmom da to registriraju. Što je ostalo? Da im dijele turiste, pa nisu to agencije. Što je njihov zadatak? Imaju oni svoj zadatak i uredno ga poštuju. Zakon je dao mogućnost načelnicima, gradonačelnicima, županima da budu predsjednici turističkih zajednica i oni to rade. Jesu se bunili da nemaju utjecaj na ta tijela, da su prije bili van njihovog dosega, a bili su odgovorni za komunalno uređenje mjesta, za sadržaje koje se događaju itd. pa su ih sada uveli unutra. U čemu je problem? Hoćemo li sada i njih micati iz svega toga? Hoće li i dalje onda male općine, gradovi morati brinuti o komunalnom dijelu, uređivati to, osmišljavati priče, događaje itd., a što će onda raditi destinacijski menadžment? To su sve priče koje treba razgoliti jer vidljivo je da kada se nešto poželi, a pogotovo ove dvije godine smo toga svjedoci da se vrlo lako neki sustav anulira ili ga se napravi lošijim. A kada je nešto loše treba mijenjati. Mi tvrdimo da taj sustav nije loš, da ga možda treba nadograđivati ali ne na silu i ne nikakvim nametanjem nego u jednoj širokoj i dobroj raspravi. I nitko nam neće biti kriv ni nebo, ni kiša, ni snijeg zato što nema turista. Krivi ćemo biti sami a Vlada je preuzela političku odgovornost u ovoj godini sa dva kriva poteza da može i politički biti kriva za manji broj turista. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Samo se podsjetimo raspravljamo o reviziji a ne o turističkim zajednicama. Ante Jerolimov, replika. kao Sabor, nego on gleda izvršnu vlast i daje upute svojim turoperatorima što oni trebaju raditi. A evo kad smo već kod toga znate kakve im upute daju sada kada se potpisuju ugovori sa stranim turoperatorima a to se radi kao što znate u 6., 7. i 8. mjesecu i formiraju se cijene i potpisuju ugovori za sljedeću godinu. Ovo ministarstvo je konačno prodalo jedan patent i nešto je naučilo strance a znate što? Da ugovor stave da će se naknadno potpisati aneks ugovora o promjeni cijene u slučaju promjene poreza. Eto što oni koji se bave i žive od turizma, ozbiljno se bave i žive od turizma misle o nama i o sadašnjoj Vladi i ministarstvu i koliko imaju povjerenja i sve one govore koje mi ovdje govorimo o povjerenju i konstantnom dizanju poreza su pretočili u ovaj ugovor. **Zgrebec, Dragica Slažem se kolega Jerolimov jer mi moramo pogledati što nam se dešava i zbog čega smo ove godine skuplji nego prošle godine. Skuplji smo zato jer smo promijenili pravila igre u toku godine. Znači kada se krene ugovarati sljedeća godina a to je već sada za sljedeću godinu, vi sa 1.1. kako smo promijenili ove godine podignete PDV sa 10 na 13%. I naravno nitko ne sluša ugostitelje, turističke djelatnike jer je to sve opravdano. Priča se, već rekao sam danas radi 500 milijuna kuna mi smo smanjili za toliko, za nekoliko milijardi investicijski potencijal u sadržaju. Mi sada u ovoj predsezoni moramo imati određeni sadržaj, to nije samo sunce i more nego još dodatni sadržaj da nešto možemo ponuditi tom gostu koji je, ako već pada kiša da mu se nešto može ponuditi. Nažalost tu smo deficitarni. I umjesto da to pomognemo i da na tom inzistiramo mi podignemo PDV, radi koristi državnog proračuna. A rezultat će se ispostaviti na kraju godine, vidjeti ćete nije to uzalud zašto se nešto krivo dešava. I kada upozoravate to, kada upozoravate ljude da ne dižu onu naknadu za korištenje vode, jer da je to kampovima koji su najveći potrošači vode 200 milijuna kuna manje onda nama ovdje pričaju kako je Vlada skinula parafiskalne namete. A samo taj jedan namet je pojeo više novaca svim gospodarstvenicima u ugostiteljstvu nego što se oslobodilo na svim ostalima koji su ukinuti. …/Govornik se ne I onda kako to objasniti onima koji to ne žele razumjeti? To su onda, probaju oni koji žive sa turistima svaki dan a to su turistički djelatnici i sada naravno ljudi koji žive s njima, pogotovo privatni iznajmljivači koji znaju koliko truda moraju uložiti i da je samo jedna greška dovoljna da vi tog gosta izgubite trajno. A biti stalno koncentriran 100% na zadovoljstvo nekog gosta nije nimalo lako. I zato je ovaj sustav bio dobar i gradio se 20 godina a nažalost danas smo u sezoni a nemamo ni prvog čovjeka turističke zajednice. Nažalost. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo i ja bih kolega Boriću na ono gdje nas i tko sluša. Ma žalosno je da mi večeras pričamo i sugeriramo što bi bilo dobro mijenjati u sustavu turističkih zajednica, što bi trebalo promijeniti u našem turizmu a da tu ne sjedi nitko ni iz Ministarstva turizma ni iz Hrvatske turističke zajednice. Dok smo govorili o Izvješću državnog proračuna tu je sjedio Ministar financija, odgovarao je na sva naša pitanja i na naše sugestije. Ja bih rekla da je to još jedna potvrda da se nama turizam događa. Ali kolegice raspravljamo o Izvješću državnog ureda i predlagatelj je ovdje prisutan. Ali to što mi širimo raspravu to je drugi par opanaka. …/Upadica se ne čuje./… Josip Borić, odgovor na repliku. Kolegice Juričev, možda se stječe dojam da …/Govornik se ne razumije./… ali ja ga i dalje doživljavam kao jednu organiziranu djelatnost koja je posložena, koja je trebala možda u ovom vremenu male preinake ali ne revoluciju koja nam se nudi već 2,5 godine u svim dijelovima. Samo ću spomenuti privatizaciju turističkog sektora, o tome već govorim 2 godine. Netransparentno na jedan sumnjiv način sa krivim podacima netko je već eliminiran u prvom krugu i ne može se natjecati u drugom krugu. To je katastrofa za mene, samo neki odabrani smiju nešto negdje ponuditi. Negdje se prodaju cijeli sustavi, negdje jedan hotel zato jer su u nekakvom gubitku a državne su firme. Sutra će nam se to desiti sa turističkom zajednicom, netko nas želi, ajmo reći, sada smo snimili da nešto ne funkcionira kako treba, netko nema pravilnik o unutarnjem ustrojstvu ili nema sustav unutarnje kontrole, najedanput sustav ne valja, treba sve mijenjati. I naravno odmah se osmisli konzultanta koji to treba smisliti, treba to platiti a onda to treba pretočiti u zakon i onda se ide rad. A onda kada se svi počnemo trijezniti od toga što smo napravili onda je već kasno. Zato je dobro da upozoravamo i u ovoj raspravi, nema nas puno ali da kažemo pa si barem miran za sebe. Jer mi sa turistima živimo i ne može me nitko uvjeriti da je baš onako kako on govori a s turistima nema nikakve veze. To je živo tkivo, živo tijelo, to su ljudi, s njima se radi i turistička zajednica njima je servis i oni uredno plate turističkoj zajednici svoju boravišnu pristojbu i nikad je nisu izbjegli, ne mogu je izbjeći. Jednostavno je tako, ne mogu je izbjeći i tako su postavljeni zakoni. A turistička zajednica je itekako važna u životu svake općine i grada i zato kažem da nemaju svi, a i oni koji nemaju htjeli bi je imati, nažalost nisu destinacije, nemaju turista i naravno da im fali jedan segment razvoja koji drugi imaju i ti su u prednosti. Ali nemojmo to uništiti. Uvaženi kolega Borić, između ostalih problema koje ste naglasili govorili ste o kvalitetnom menadžmentu i upravo da, to ste dobro rekli, bez obzira što je ovo izvješće o reviziji ja nekako mislim da bi trebala ta revizija ući i u Institut za turizam i u neke druge isto tako područne institucije koje se vežu na to sve skupa. Pa u tom revizorskom izvješću zapitati se ok, ovo je za 2012., nažalost mi govorimo uvijek o starim problemima, nove ostavljamo za valjda 2020., zašto nema kao što ste sami rekli direktora Hrvatske turističke zajednice. Pa zbog čega ako imamo ovaj Institut za turizam, a jasno piše što je njegov u stvarnosti opseg poslova, zbog čega se onda daju pusti milijuni kuna za različite studije ako ovdje sjede kvalitetni ljudi u tim institutima, ako su kvalitetni ljudi u turističkoj zajednici. Doduše, nemamo čovjeka koji će imati viziju na vrhu te piramide pa reći ljudi moji ova godina gdje se prati sve, od meteoroloških unaprijed uvjeta pa nadalje će biti takva, idemo se pripremat pa se mi ne pripremamo. Recimo za ove Brijune male Zmajlović i Lorencin su dali 6,5 milijuna kuna jednoj privatnoj konzultantskoj konzultantskoj tvrtki, ali isto tako je pitanje da li će revizija ući, kako se zapošljava, zašto kvalitetni menadžment se nalazi među ljudima koji su u nekom srodstvu sa premijerom i oni postaju iz mirovine odlaze za ravnatelja nacionalnog parka i to ne bilo kojeg nacionalnog malog parka, nije nijedan u Hrvatskoj bilo koji, ovo je nacionalni park velik, ogroman i on postaje osoba osoba najbolja. To je pitanje pitanja. Tu bi isto mislim revizija trebala dati barem jednu malu zabilješku i pustit to nekim drugim institucijama da rade svoj posao. Druga stvar… **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Sumrak, problem je u tome što je kod nas najvažniji nekakav okvir, kako on lijepo izgleda, a sadržaj nikome bitan. Postoje države koje nemaju Ministarstvo turizma, a imaju stotine milijuna noćenja. Mi smo bili u jednom razdoblju također u dijelu turizma jedno mješovito ministarstvo kojeg je turizam bio samo dio. Sada je samostalno ministarstvo. Grad Prag u Češkoj 11 milijuna noćenja, tamo nitko ne viče ni na kišu ni na snijeg ni na bilo što. Dođite, gledajte, razgledajte, uživajte, budite sigurni i turizam ide. Nitko se tamo ne pojavljuje niti na carini, niti u nekakvoj inspekciji računa. Teško ćete vidjeti, fiskalizacija nije najvažnija stvar. Mi smo od toga svega napravili filozofiju, znanost. Znanost. I samo se čudimo što nam se dešava. Prijeti nam se evo inspektorima, pa neka dođu ali nemaju s čime doći. Imaju jedan auto za cijelu obalu. Kad smo upozorili ne dirajte Državni inspektorat, evo ga, inspektorat potpuno neoperativan. Ne trebate se bojati inspektorata, ne trebate se bojati. Nema ih nigdje, neće ni doći, imaju jedan službeni auto i mogu kontrolirati samo nešto. Recimo Ministarstvo turizma vam kontroliraju uvjete smještaja, a u Ministarstvu financija će vam doći da li ste platili, njihov inspektor će doći da li ste platili boravišnu pristojbu, turističku članarinu. Tu se ne zna tko je nadležan, da li ovi iz financija ili ovi iz turizma. Pa tu je nastalo …, znači netko je jedan uređen sustav počeo s nekakvim zakonskim prijedlozima mijenjati i sad bi ovo trebao biti kraj. Novi Zakon o turističkim zajednicama na prijedlog nekog konzultanta izvana, koji jednostavno bivša direktorica turističke zajednice nije htjela prihvatiti niti s njima odraditi taj posao i zato je i otišla i to ćemo raspravljati u izvješću za 2013. Možda nije vrijeme jer je još bila direktorica, a onda ćemo raspravljati Ja mislim da hoćemo jer na ovo što se dešava u turizmu, kažem Vlada će ove godine morati snositi političku odgovornost jer je povukla dva nepopularna poteza. Hvala poštovana potpredsjednice. Pa kolega Borić, vi ste mi spočitnuli da sam u svojoj raspravi docirala, a da zapravo nisam kompetentna. Pa ispada da su kompetentni samo oni s mora, oni s kontinenta nikako. Evo ja priznajem da nisam kompetentna za turizam, ali ponešto eto znam o reviziji, a eto sada raspravljamo o nalazu Državnog ureda za reviziju o učinkovitosti odnosno efikasnosti poslovanja turističkih zajednica

Velik broj turističkih zajednica, to su revizori potvrdili u svom izvješću, ne trudi se naplatiti niti prihode koji su im potencijalni, koji su dostupni, koji su zakonom propisani pa onda imaju argument da ni ne rade ništa, po onoj narodnoj "koliko para toliko muzike", a pritom ne poštuju zapravo do kraja ni zakonske propise pa su zbog toga revizori morali od ukupnog broja revidiranih turističkih zajednica 2/3 njih

Hvala lijepo. Kolegice Jelaš, ja se nisam vama obraćao nego kolegi Richembergu koji je otišao, a nisam mu htio replicirati jer kažem ja se s njime kao predsjednikom saborskog Odbora za turizam ne mogu složiti ni u čemu u ovoj našoj priči o turizmu u ove 2,5 godine zato jer kad je nepopularan potez onda šuti i nikad ništa nije rekao i nije ustao protiv toga da se PDV digne za tri postotna poena jer on to smatra opravdanim. Ali sada kad treba napasti sustav koji postoji turističkih zajednica da bi se promovirao sa strane nekakav novi, e onda će nam docirati s visine što treba napraviti kako bi to onda izgledalo fino. A u turizmu baš to nije mjerljivo, rad turističke zajednice. Vi možete napraviti 10 sajmova i hoćete li dobiti goste sa tog sajma ili sa tog emitivnog tržišta to je pitanje. Znači možete odraditi sve aktivnosti, možete imati najljepši tv spot po nekoj destinaciji ili na nivou Republike Hrvatske i pitanje da li ste novac potrošili dobro. Znači turizam je priča, legenda, mit i da li znamo mi to dobro prodati zajedno sa morem, suncem i svim ostalim. Ali naravno uz to treba i sve ostalo promet, komunalno uređenje, sadržaj i sve ostalo. Što tu trebaju raditi turističke zajednice? Hoćemo li ih pretvoriti kao što su nekad možda na početku bile komunalna društva, rezervna komunalna društva? Nećemo, jer su tu razinu prošle. Nekad su one bile zaista na toj razini. Uvijek se nešto ulagalo pogotovo kad je nešto falilo novaca. I one i danas možda negdje ulažu recimo na razini mjesta gdje mjesni odbor nema dovoljno novaca, ali ima recimo proračun dva milijuna kuna turistička zajednica. Pa zasigurno će nešto uložiti i u komunalno opremanje, ali to ne znači da to nije loše. Jer njima zakon daje tu mogućnost. Oni sigurno ne rade protivno zakonu. A kad je politika rekla da nema dovoljno utjecaja, jer je najstručnije tijelo upravo Vijeće turističke zajednice. Pa tamo nema političara, tamo su sve stručni ljudi iz turizma, ugostitelji i to vrlo priznati i poznati. I tamo se sada pokušava složiti priča da prođe jedan direktor. Nije prošao, nije se sviđao nekima i nije prošao. Sad ide ponovno natječaj. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. I zadnji u raspravi kolega Ante Jerolimov. Zahvaljujem potpredsjednice. Evo čuli smo danas da u Republici Hrvatskoj osim krovne turističke zajednice imamo ukupno 296 turističkih zajednica od kojih 21 na razini županije i grada Zagreba, 114 na razini gradova, 135 na razini općina, na razini općina, 15 na razini mjesta, 10 turističkih zajednica područja, te jednu otočnu turističku zajednicu. Ovom revizijom obuhvaćeno je kako smo čuli njih 68, dakle negdje četvrtina turističkih zajednica U sažetom nalazu revizije koja je trajala od listopada 2013. do travnja 2014. navodi se među ostalim da kod određenih turističkih zajednica podaci su iskazani u financijskim izvještajima nisu istovjetni podacima iz poslovnih knjiga. Kako bilješke uz financijske izvještaje nisu cjelovite, kako su neuredno vođene blagajne, kako se donacije nisu bilježile, a neuredna je i naplata članarina i boravišne pristojbe koja se loše evidentira. Iz sveg navedenog ne čude rezultati onda te revizije koja je izdala 23 bezuvjetna i čak 46 uvjetnih mišljenja među kojima je i HTZ-u i Institutu za turizam. U ovom dokumentu nadalje stoji kako su obuhvaćene turističke zajednice krajem 2012. godine imale ukupno 444 zaposlena sa ukupnim prihodom od 556,6 milijuna kuna što čini 74,1% ukupno ostvarenih prihoda svih turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj uključujući i HTZ. Ne želeći podcijeniti trud Državnog ureda za reviziju koji je obavio korektan posao u skladu sa svojim ovlastima i koji mi podržavamo pitam se koliko je danas u srpnju 2014. godine važnije raspravljati o reviziji turističkih zajednica za 2012. godinu dok nam se turizam kao takav nalazi u određenim problemima nespreman za sezonu. Nedopustivo je za zemlju u kojoj prihod od turizma iznosi 15 i pol posto BDP-a da danas, dakle već dobrano u sezoni nemamo direktora Hrvatske turističke zajednice o čemu su govorili kolege. Ali ušli smo u sezonu bez ključnog čovjeka u sustavu. Sjećamo se da je viša direktorica otišla još u ožujku nakon što je odbačeno Izvješće o radu za 2013. godinu, a sada je poništen natječaj za izbor novog direktora. Ministar se naravno na kritiku u medijima odgovara da sve funkcionira dobro, pa se onda postavlja pitanje znači li nam to da nam onda uopće i ne treba direktor turističke zajednice ako sve funkcionira dobro. dobro. Tri mjeseca su nam prošla u znaku previranja i kadroviranja, da bi u konačnici ministar poništio natječaj uz obrazloženje o nezadovoljavajućim kandidatima. A još apsurd da bude gori u samim uvjetima natječaja nije se ni tražilo iskustvo u turizmu. Zar ova Vlada sve mora prepustiti inerciji? Zato se s pravom pitam čemu onda sad raspravljati o reviziji turističkih zajednica za 2012. kad u srpnju 2014. ne znamo tko nam vodi cijeli sustav. Valjda smo jedina zemlja na svijetu koja će imenovati ključnu osobu u turizmu nakon ljetne sezone. Valjda je to neka nova strategija ove Vlade i kako je kolega Grubišić rekao možda se preusmjeravamo na zimski turizam i na skijanje. Čovjek bi pomislio ili bolje rečeno ponadao da će makar turizam biti svijetla točka, odnosno uspješna grana gospodarstva kad već sve ostalo u mandatu ove Vlade ide nizbrdo, kad su brojke i trendovi negativni. Ali ne i tu je naša Vlada valjda uspjela jedan uređen i uspješan sustav dovesti u probleme. Podsjetit ću vas samo kratko kolegice i kolege da je Vlada u godinu dana tri put mijenjala među stopu PDV-a u turizmu, da smo ovdje raspravljali o boravišnim pristojbama, odnosno u najmanju ruku nejasnom načinu raspodjele koje je nepravdom prema turističkim zajednicama ali i lokalnim samoupravama podsjetit ćemo da smo rebalansom uzeli 35 milijuna kuna Ministarstvu turizma u 2013. I ne zaboravimo ni vladinu odluku o uvođenju viza Rusima, turistima velike platežne moći, a vrhunac o čemu je i kolega Borić govorio i paradoksa i nerazumijevanja turističke djelatnosti pokazali smo transformacijom Državnog inspektorata na način da ugostiteljske objekte sad kontrolira 9 inspektora, dok kontrolu rada na crno što je na žalost čest prekršaj u turizmu provodi Carinska uprava. Također, ministrove najave o ukidanju županijskih turističkih zajednica te ranije spomenut fijasko imenovanja novog direktora HTZ-a itekako se odražavaju, da netko ne misli da sam ja skrenuo s teme, itekako se održavaju na rad turističkih zajednica kao i na rad HTZ-a, a tako i županijskih i gradskih i općinskih i mjesnih turističkih Pa i ne čudi da u jednom uzdrmanom i poljuljanom sustavu nalaz revizije navedenih turističkih zajednica nije bajan ni sjajan upravo iz svih ovih problema koji su naišli. Lako je za ovu turističku zajednicu koju je spomenuo kolega Burić koji ima 2 milijuna mjesta, koja ima 2 milijuna kuna. Što ćemo s onom koja ima 100 tisuća kuna? Treba malo urediti plažu, treba štampat prospekte, treba isplatiti nekakve plaće barem ljeti onima koji tamo rade. Moramo se kolege i kolegice zapitati da li Vlada i resorno ministarstvo svojim odlukama i potezima otežava rad turističke zajednice, odnosno da li nečinjenjem izravno utječe na loš rad turističkih zajednica, a time šteti i ukupnom turizmu i prihodu od njega. Ja ne želim biti zloguki prorok i nadam se i vjerujem u uspješnu turističku sezonu i želim da svi turistički djelatnici i ugostitelji i svi naši ljudi koji žive od turizma dobro zarade, nek se napuni državni proračun. Vjerojatno će se nešto priliti i u lokalnu samoupravu. Ali, s pravom izražavam kritiku na rad i pristup ove Vlade po pitanju turizma jer sam uvjeren da ćemo zbog navedenih poteza imati slabiju sezonu nego što smo je mogli imati, a i slabije i neučinkovitije funkcioniranje turističkih zajednica nego što bi trebalo u praksi biti. Tom u prilog govore i podaci Državnog zavoda za statistiku koji zvone na uzbunu da je u svibnju bilo 13,1% manje noćenja nego prošle godine. Gospodo, prošla su vremena da su sunce i more dosta i da se stvari prepuštaju slučaju. Hvala. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Evo ovo je zadnja rasprava i zadnja je replika. Pa evo nakon svega vama ću replicirati kolega jer ste vi sa otoka. Čuli smo tu jedan od problema je zaista neimanje osobe, ključne osobe HTZ-a i sad ja bih htjela tu predložiti, možda bi to gospodin revizor mogao u neko svoje izvješće staviti na primjer da naš premijer bude predsjednik HTZ-a isključivo u ljetnom periodu i to za otoke. Jer on zaista bi mogao afirmativno govoriti o otocima, posebice eto nije opterećen niti koliko košta put do otoka, vode uvijek ima bočice hladne sigurno uz sebe. Friški je zrak, fina arija sa mora i zaista život je predivan i prekrasan. A onda nekog svog frenda bi recimo mogao angažirati u tom periodu dok je on direktor HTZ-a da zauzme mjesto premijera. Jer tako i onako mi baš ne osjećamo nešto naročito što on ne bi bio premijer, ali eto ovo bi tu nekako možda bi on mogao te otoke možda malo više promovirati. Ovo je zaista toliko paradoksalno da i ovaj moj način je možda malo zločest ali je zaista takav, u narodu je takva jednostavno takva je percepcija i tu se ne može ništa. Da imamo direktora HTZ-a vjerojatno bi upozorio na sve, a ovaj čas ću govoriti o otocima, obzirom da ste i vi sa otoka. Zaista su naši otoci poželjni za život ali osigurati i turističku ponudu i život na otoku je jako puno. Nedostatak je vode, sami ste tu govorili i u raspravama. A osim toga da sad ne dužim jer nemam više vremena ono što bi sigurno jedan pametan i dobar direktor HTZ-a reagirao jest to da se govori o tome kako će se bušiti podmorje u blizini naših otoka. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Kolegice Sumrak ovo je bilo ispod svake razine rasprave,

ali kolegice Sumrak znate da je naš premijer često neshvatljiv i da to nije njegova najgora izjava. Prema tome, vidjeli ste jučer na televiziji kako je tješio ženu koja je u očaju zbog poplave, ali dobro. Znate što, percepcija o otocima se stvara na drugačiji način. Stvara se od 15.07. do 15.08. kada je pola Hrvatske pola Zagreba na Jadranu na otocima i onda sve izgleda krasno, bajno, divno međutim ostalih 11 mjeseci je upravo onako kako ste vi pokušali reći, nema osnovnih uvjeta čak na pojedinim otocima za život, nema vode, nema liječnika, nema trgovine, nema svega onoga što je potrebno za jedan normalni život. Treba doći i kad zapuše jugo i bura i kad su ljudi osuđeni tako reći na samo preživljavanje. Da ne ide i gospodarstvu u prilog koje se bavi turizmom na otocima je činjenica da i se više ni ne subvencionira niti voda tim gospodarstvenicima koji su na otoku, tako da svi mi imamo svojih problema. Možda iz neke perspektive dobrog restorana, dobre spize i već kako ste naveli to izgleda mnogo bolje tih mjesec dana ali vjerujte 11 mjeseci kad ste osuđeni da u 8 sati ode zadnji trajekt, a da vam je tek prvi ujutro u 6 da ima i na tom otoku, da ima i srčanih udara i moždanih i ne znam kakvih sve nedaća i poteškoća, a da nije jednostavno onda živjeti na otoku. A mahom su to sve starija populacija i stariji ljudi. Tako da vjerojatno je to premijer rekao tako kako je rekao u nekom afektu svom.

Eto, s obzirom na ovaj poodmakli sat i s obzirom poštujući umor svih ovdje nas još nazočnih što nas je malo preostalo ja ću biti doista vrlo kratak, ali sam smatrao da ipak nešto trebam reći, samo kratak osvrt na nekoliko tvrdnji koje su ovdje izrečene i dati jedno malo kratko pojašnjenje. Naime, izrečeno je i postavljeno pitanje zbog čega smo radili samo u 4 nacionalna parka? To moram reći da je stajalište naših kolega i članova vrhovnih revizijskih institucija iz zemalja članica EU s kojima smo potpisali ovaj ugovor, dakle njihovo stajalište je bilo da je dovoljan uzorak od 4 nacionalna parka pa sve ono što se utvrdi revizijom i sve one preporuke koje se daju u ova 4 nacionalna parka možemo primijeniti i na ostale. Ovdje bih još naglasio da nije baš da nismo mi radili, radili smo i financijsku reviziju Nacionalnog parka Risnjak i Nacionalnog parka Plitvice prije nekoliko godina. Uvaženi zastupnik Bačić je tražio da napravimo i ostale, mi ćemo to svakako nastojati temeljem ovih raspoloživih snaga koje ćemo imati. Nadalje, bilo je još jedna tvrdnja na koju također moram reagirati, netko ju je izrekao a rečeno je zašto nismo nikad bili dosada u turističkim zajednicama? To naravno nije točno. Državni ured za reviziju je obavio financijsku reviziju Hrvatske turističke zajednice i 50 turističkih zajednica županija, gradova i općina za 2004. i 2005. godinu. Jedna vrlo važna revizija koju smo napravili to je bila revizija o učinkovitosti 2007. godine koja je obuhvatila rekao bih cjelokupan turistički sustav. Tvrdnja koju je izrekla gospođa zastupnica Jelaš apsolutno stoji, a to je bila da subjekti revidiraju ignoriraju nepravilnosti koje državni revizori utvrde i koje napišu u svojim izvješćima, to je apsolutno točno. Od ove godine uveli smo jednu novinu, a to je da subjekti revidiranja u onom očitovanju koje moraj dostaviti Državni ured za reviziju, a to je u roku od 60 dana, moraju dostaviti i plan postupanja. plan postupanja. Što to znači? To znači da temeljem nepravilnosti koje su utvrđene u tom planu se moraju navesti imenom, prezimenom osobe ili osobe koje su zadužene za otklanjanje tih nepravilnosti. I još na kraju samo jedna stvar, ono što se najčešće pojavljivalo u ovoj raspravi ili u ovim raspravama a to je nenaplaćena potraživanja. Turističke zajednice su zaista podnosile zahtjeve poreznim upravama. Činjenica jest da bi porezne uprave trebale mjesečno podnositi to izvješće, oni ga podnose nažalost, ne znam 2013. za 2011. Tu bi svakako nešto trebalo učiniti i ja sam siguran da da će se to jednim dogovorom i razriješiti i da će se postupati po tome. I na kraju samo još jedan odgovor, mislim da uvažena zastupnica Tireli je postavila pitanje zbog čega, što se dešava sa našim izvješćima? Moram ovdje reći u ovom visokom domu da naša izvješća dostavljamo Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske redovito. Moram naglasiti odličnu suradnju sa kolegama iz Državnog odvjetništva, koja rekao bih svakodnevna i zaista kolege vrlo profesionalno rade svoj posao, to moram ovdje izreći. Uz to suradnja sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa USKOK-om i sa sudovima također na visokoj razini. Eto, hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa i vama. Cijeli dan ste proveli ovdje s nama, hvala lijepo. Sutra ćemo početi u 9,30 sa raspravom o Godišnjem izvješću Hrvatske narodne banke za 2013. godinu. Laku noć. Hvala.